Želi li predstavnik predlagatelja državna tajnica gospođa Marija Pletikosa iz Ministarstva demografije, obitelj, mladih i socijalnu politiku uzeti riječ? Da. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovane zastupnice i zastupnici. Centar za posebno skrbništvo osnovan je Obiteljskim zakonom iz 2014. godine kao javna ustanova u čijem je području djelatnosti zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudom i drugim tijelima u skladu s odredbama Obiteljskog zakona. Centar prema statutu ima sjedište u Zagrebu i tri dislocirane jedinice u Rijeci, Osijeku i u Splitu. Poslove zastupanja u centru obavljaju posebni skrbnici, a to su pravnici s položenim pravosudnim ispitom koji imaju dodatnu edukaciju iz područja komunikacije s djecom u pravosuđu. Od početka rada ustanove postoje određene poteškoće u njezinom djelovanju. S obzirom na potrebu jasnijeg definiranja djelatnosti ustanove, procijenjeno je da je prvenstveno potrebno poboljšati zakonsku regulativu koja uređuje centar kao ustanovu, jasnije uređivanje sastava upravnog vijeća i njegovog rada, uvjeta za ravnatelja, dodatno uređenje stručnog vijeća, zapošljavanje radnika. Naime, važećim propisom odredbe kojima se uređuje centar nisu u potpunosti razrađene te je potrebno iste redefinirati i dodatno razraditi. Nadalje, određena područja poput stručnih radnika ili stručnog vijeća nisu uređena. Također je predviđena mogućnost samo pravnika s položenim pravosudnim ispitom. Uzimajući u obzir međunarodne standarde zaštite prava osoba, postoji niz dodatnih radnji koji zahtijevaju razgovor s djecom i odraslim osobama. Dob djeteta ili funkcionalna sposobnost osobe zahtijeva kompetencije za pristup istima iz psihosocijalne perspektive. Uvažavajući sve prisutniju specifičnost sudskih postupaka u kojima se imenuje poseban skrbnik, posebno u odnosu na djecu što zahtijeva specifična stručna znanja i vještine uočene poteškoće vezane za diferencijaciju prava djeteta na izražavanje mišljenja, interesa i želja djeteta kao i potrebu sprečavanja sekundarne traumatizacije zapošljavanje drugih stručnih radnika, specijaliziranih za vođenje razgovora s djecom i odraslim osobama kao stručnih pomagača posebnom skrbniku u značajnoj mjeri će se ojačati zaštita njihovih prava. Centar za posebno skrbništvo je javna ustanova koja doprinosi jačanju instituta posebnog skrbništva, osigurava neovisno obavljanje poslova posebnog skrbnika i svojim djelovanjem sprječava buduće povrede Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda. S obzirom na specifičnost i važnost djelatnosti koju obavlja ova ustanova kao i daljnju potrebu jačanja kvalitete zaštite djece i odraslih osoba smatramo u potpunosti opravdanim da Centar za posebno skrbništvo bude uređen posebnim zakonom. Slijedom navedenog predlaže se da Hrvatski sabor prihvati Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo. Hvala. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala lijepa. Imamo nekoliko replika. Prvu repliku je tražio gospodin Ivan Ćelić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa savjetnicom. Pozdravljam donošenje posebnog Zakona o Centru za posebno skrbništvo i drago mi je da niste prihvatili prijedlog da se govori o centru za zastupanje. koliki je značaj ovog Centra za posebno skrbništvo i izlaženje iz usko pravnih struktura govori činjenica da ste donijeli političku odluku, ali i stručnu odluku da imamo poseban zakon o Centru za posebno skrbništvo. Mene zanima ono što je bilo govora u raspravi, dakle apsolutno pozdravljam da i socijalni radnici i psiholozi budu dio struke unutar centara za posebno skrbništvo, no kao osoba koja radi u interdisciplinarnom timu mislim da bi tu svakako bilo mjesta i za socijalne pedagoge, ako pogledamo koje su ovlasti, čime se bave socijalni pedagozi, tako da vas molim da razmotrite i tu opciju do drugog čitanja. Možete odgovoriti, izvolite. **Pletikosa, Marija** Hvala na primjedbi poštovani zastupniče. Također mogu reći da smo razmatrali ovu činjenicu i mislim da ćemo između dva čitanja

Hvala vam lijepo poštovani potpredsjedniče HS-a, poštovana državna tajnice, iščitavajući ovaj zakon, poseban Zakon o Centru za skrbništvo, nisam primijetio u samom zakonu, kod osnivanja podružnica. Dakle, centar je dosada bio javna ustanova, ustanova sa javnim ovlastima, sada će biti ustanova, dakle samostalan i predviđeno je su dislocirana središta odnosno podružnice. Je li nam možete reći koliko bi podružnica bilo sada predviđeno ovim zakonom? Evo, Hvala lijepo. U ovom trenutku vam ne mogu na to odgovoriti, ali statutom će se odrediti organiziranje novih podružnica. Hvala. se. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem. Kolega Ćelić me preduhitrio, ali zapravo, ja sam htjela isto reći da socijalni pedagozi apsolutno zaslužuju kao pomagačka jedna vrlo profesionalna struka koja se bavi djecom sa rizikom od poremećaja od ponašanja ili sa poremećajem ponašanja, da svakako budu uključeni jer su oni zapravo i kapacitirani, radi se vrlo često o djeci iz iz obitelji u kojima su je vrlo teška situacija, gdje su izloženi velikom rizikom da budu uključeni u ovaj cijeli proces. Izuzetna je podkapacitiranost centara. Dakle mi sada već imamo po 250 djece na jednog skrbnika i oni ponekad imaju dnevno čak, kad se raspodijeli, godišnje 680 slučajeva zastupanja na sudu ročišta, 3 dnevno. Kako to mislite riješiti jer na ovaj način oni ne mogu dobro obavljati svoju dužnost. **Radin, Furio Hvala lijepo na pitanju. Pa upravo donošenjem ovog zakona i statutom planiramo zapošljavanje, već smo zapravo, u planu je zapošljavanje više posebnih skrbnika i kroz otvaranje novih dislociranih jedinica

Izvolite, gđa. Ines Strenja ispred Odbora za zdravstvo. Predsjednica Odbora za zdravstvo, izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam vas i predstavnice ministarstva. Dakle, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku je na svojoj 83. sjednici raspravljao o Prijedlogu zakona o Centru za posebno skrbništvo u svom prvom čitanju kao matično radno tijelo. Predstavnica predlagatelja uvodno je istaknula kako se radi, kako se izradi ovog prijedloga zakona pristupilo uvažavajući sve prisutniju specifičnost postupaka u kojima se imenuje poseban poseban skrbnik, posebno u odnosu na djecu, ali i odrasle, koje Centar za posebno skrbništvo zastupa. Za kvalitetnu zaštitu njih i njihovih prava izrazito je važno spriječiti njihovu sekundarnu traumatizaciju u postupanjima prilikom pribavljanja mišljenja. Sada u centrima djecu i odrasle osobe u posebno propisanim slučajevima zastupaju pravnici s pravosudnim ispitom i dodatnim kompetencijama za komunikaciju posebno s djecom. S tim u vezi nameće se potreba zapošljavanja drugih stručnih radnika s posebnim iskustvom, znanjem, kompetencijama i vještinama u pogledu komunikacije i pribavljanja mišljenja. Sukladno navedenom, uređuje se dakle sada, uređuje se pitanje tih stručnih radnika, gdje osim pravnika, će s položenim pravosudnim ispitom, činit će i socijalni radnik i psiholog sa položenim stručnim ispitom. Nadamo se i socijalni pedagog. Dakle, tijekom rasprave, članovi odbora izrazili su zadovoljstvo prijedlogom zakona, prvenstveno u pogledu zapošljavanja stručnih radnika jer je trenutno najveći problem centara za posebno skrbništvo podkapacitiranost, a broj predmeta se povećava. Pohvaljena je i najava otvaranja 4 nove podružnice u Virovitici, Zadru, Puli i Varaždinu. Smatraju da je ovaj institut dobro zamišljen te predstavlja pomak na bolje. Pravobraniteljica za djecu izrazila je bojazan kako ovakav način predstavlja samo formalni institut zaštite djece te smatra kako uloga posebnog skrbnika nije shvaćena jer njegova uloga nije samo prisustvovanje ročištima nego i neposredni kontakt s djetetom i procjena najboljeg interesa djeteta. Iz Hrvatske udruge socijalnih pedagoga koji su, također, jučer bili na našoj sjednici, izraženo je nezadovoljstvo jer struka socijalnih pedagoga nije uključena prijedlogom zakona u stručne radnike koji bi se zapošljavali u centrima za posebno skrbništvo, obzirom na to da je srž njihove izobrazbe upravo komunikacija s djecom. Nakon provede rasprave, članovi odbora jednoglasno su odlučili predložiti HS-u zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo i sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izraženi u raspravi, dostavit će se predlagatelju da ih uzme u obzir prilikom izrade konačnog prijedloga zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. Otvaram raspravu. prva je gđa. Ljubica Maksimčuk ispred Kluba zastupnika HDZ-a, izvolite. Hvala potpredsjedniče HS-a, uvažena državna tajnice sa suradnicom. Kolegice i kolege, pred nama je danas Prijedlog Zakona o Centru za posebno skrbništvo. U RH institut skrbništva uređen je Obiteljskim zakonom kojega definira kao oblik zaštite maloljetnih osoba bez roditeljske skrbi, punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osoba koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Institut posebnog skrbnika u hrvatsko zakonodavstvo uveden je kao odgovor na zahtjeve Konvencije UN-a o pravima djeteta. Posebni skrbnik za dijete može biti osoba koja ima položen pravosudni ispit i zaposlena je u Centru za posebno skrbništvo. Rješenjem ga imenuje nadležni centar za socijalnu skrb ili sud, a prvenstveno, radi zaštite pojedinih osobnih i imovinskih prava i interesa djeteta, odnosno punoljetne osobe. Istim se rješenjem pobliže utvrđuje njegova dužnost i ovlast. Centar za posebno skrbništvo je javna ustanova čija je djelatnost zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Centar na temelju javnih ovlasti zastupa odrasle osobe za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslovne sposobnosti kojoj najmanje tri mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika u stvarima o kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskoga zakona štićenika kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskoga srodnika odnosno bračnog druga skrbnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova, štićenike u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kada imaju istoga skrbnika u drugim slučajevima kada je to potrebno radi zaštite prava i interesa odrasle osobe. Uzimajući u obzir nejasnoće i nedorečenosti u važećem propisu kojim se regulira ustrojstvo i djelokrug centra potrebno je pojedina područja razraditi odnosno jasnije precizirati i urediti pojedina područja bitna za organizaciju rada. Ovim prijedlogom uvodi se mogućnost osnivanja podružnica centra, trenutno imamo sjedište u Zagrebu i tri dislocirane jedinice u Osijeku, Splitu i Rijeci. Prijedlogom ovog zakona propisuje se djelatnost centra, poslovi na temelju javnih ovlasti i drugi stručni poslovi, sastav upravnog vijeća, način imenovanja odnosno biranja njegovih članova, trajanje mandata ravnatelja, uvjeti imenovanja, postupanje prilikom isteka mandata, zamjena za ravnatelja, stručno vijeće, sastav vijeća, ovlasti i način rada te opći akti s posebnim naglaskom i način donošenja istih. Ovim zakonom propisuje se iskaznica za stručne radnike, obveza obavljanja poslova, stručno usavršavanje, zapreke za prijam u službu, način vođenja evidencije i dokumentacije, te dostavljanje izvješća ministarstvu nadležnom za obitelj te vrste nadzora i način obavljanja istih. Ravnatelj predstavlja i zastupa centar, organizira i vodi poslovanje te stručni rad, ima odgovornost za zakonitost rada centra te u jednom dijelu obavlja poslove posebnog skrbnika. Također ovim prijedlogom zakona osigurat će se kvalitetnija zaštita prava djece i odraslih osoba koje centar zastupa, uklonit će se nejasnoće u primjeni te osigurati kvalitetnije praćenje i unapređenje stručnoga rada. Zbog svega prethodno navedenog, a u cilju nastavka rada, kvalitetnijeg obavljanja poslova, kvalitetnije zaštite prava djece i odraslih osoba u sudskim postupcima od strane neovisnih tijela Klub zastupnika HDZ-a podržat će prijedlog donošenja ovoga zakona. Hvala. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicom, kolegice kolege. Budući da je ovaj Zakon o Centru za posebno skrbništvo u prvom čitanju mi bi ovu raspravu trebali usmjeriti na to da kao zastupnici kao klubovi damo primjedbe odnosno da diskutiramo o sadržaju u smislu mogućih popravaka ovog zakona. Kao klub smatramo da je odluka ispravna u pravcu toga da se donose zakon koji će regulirati rad Centra za posebno skrbništvo jer kada vidite podatke o broju predmeta koji dođe pred tu tu instituciju, znači tijekom 2017. godine centar je zaprimio ukupno 5.635 predmeta, a 2018. je zaprimljeno 7.088 predmeta. To je ogroman, uistinu ogroman broj i iza toga sam teksta znači iza toga dijela teksta u kojem se iznose podaci o broju pristiglih predmeta ja sam očekivala da ćemo dobiti i podatke o ishodu po tim predmetima odnosno koliko se uspije u nekom određenom vremenskom periodu, a mislim da se moglo doć do podataka barem za 2017. godinu, koliko je tih predmeta riješeno odnosno koliko je bio efikasan rad samog centra, a ako nije bio dovoljno efikasan, razloge zbog čega je tome tako. mi kao klub podržavamo korake koji idu u pravcu kvalitetnijeg rada tog centra, prije svega u smislu zaštite prava djece i slabijih, a to jest intencija ovog zakona. Međutim, zakon se po nama nije dovoljno usredotočio ili barem tako govori javna rasprava na to da što kvalitetnije komunicira struku na način da se riješe postojeći zasadašnji problemi u funkcioniranju, a ono što je vidljivo je to da centru prije svega nedostaje kadrova, a to znači ljudi koji su iz struke prije svega pravnika, znači skrbnika i da nedostaju materijalna odnosno financijska sredstva za opremanje odnosno za funkcionalnost tih centara. I to se pitanje već postavlja od samog početka funkcioniranja tih centara, po tom pitanju se nisam sigurna puno učinilo odnosno nedovoljno se očito učinilo, pa se pristupilo eto izradi zakona kako bi se reklo da se nešto čini. Ja mislim i mi mislimo da se prije svega trebalo osigurati dovoljno sredstava i financijskih i materijalnih da centri profunkcioniraju, da se centri adekvatno ekipiraju prije svega pravnom strukom, naravno u suradnji sa institucijama i ustanova koje mogu dodatno pružiti suport pravnicima u rješavanju ovih problema jer prije svega oni pravno, ti centri prije svega i skrbnici prije svega pravno zastupaju korisnike zastupaju korisnike odnosno osobe za koje su zaduženi, tako da ne vidimo neki preveliki iskorak. Naime, država odnosno vlada odnosno ministarstvo je već moglo učiniti i te kako iskorak u smislu toga da poveća i sredstva i da osigura boje uvjete za rad i da stvori uvjete za suradnju sa institucijama i strukom koja nije samo pravne struke. A to je vidljivo iz toga što čitamo u javnoj raspravi. Dakle, ja bih voljela da vi meni objasnite, znači centar koji je pod vašom nadležnošću je imao najviše primjedbi na ovaj zakon, sugerira neke stvari koje su eto meni koja nisam direktno nikad bila uključena u rad ovakve vrste ove djelatnosti, ali mi sasvim logično zvuče, većinu ih ipak niste prihvatili iz samo vama znanih razloga. I uporno se inzistira na velikom proširenju znači stručnih suradnika odnosno mogućnosti zapošljavanja stručnih suradnika koji su izvan pravne struke, koji su istina bog i te kako korisni. Međutim u ovom trenutku kad vi ne možete riješiti osnovni problem, a osnovni problem su ipak sudski procesi i nemate dovoljno pravnika onda je prioritet da zaposlite dovoljno pravnika koji su adekvatno educirani, u koje je adekvatno uloženo u njihovo znanje da te probleme rješavanju u suradnji sa svim drugim strukama od medicinskih, zdravstvenih, pedagoških i ne znam kojih svih drugih ne koje su potrebne u cijelom procesu. One su potrebne kao suport, ali one nisu nužno potrebne u, kako bi rekla u ovom prvom koraku rješavanja problema, a mi probleme de facto nismo počeli ni rješavati jer imamo tisuće predmeta ne znam koje točno stanje stvari sada. Mislim da zakon u tom smislu, mislimo u mom klubu, zakon u tom smislu nije, nije adekvatno pripremljen odnosno da jedino šta bi se moglo otvoreno pozdraviti je to da će centar sad funkcionirati teritorijalno kvalitetnije s obzirom na osnivanje i da će bit bolje pokriven teren i da će vjerojatno taj broj predmeta koji jesu u nadležnosti centra i skrbnika bit bolje rješavani i da će oni biti u stanju pratiti kvalitetnije svoje, svoje svoje slučajeve na terenu jer se dešavalo kao što znamo i iz natpisa po novinama da skrbnici nisu stizali naprosto na pojedina ročišta, da nisu imali automobile ne znam da li ih sada imaju. Znači tu je cijeli niz nekih sasvim konkretnih problema koji su i mimo ovoga prijedloga zakona mogli biti riješeni da bi situacija bila bolja. Međutim, situacija nije bolja vidimo da iz dana u dan nažalost imamo situacije gdje se ozbiljno krše prava, ljudska prava i prava djece, gdje su ozbiljno ta djeca ugrožena mislim da ministarstvo bi trebalo prije svega slušati odnosno osluhnut, kvalitetno razgovarat sa institucijama koje su u njenoj u njenoj nadležnosti, a ovdje upravo nam se čini, meni se osobno čini da u ovoj komunikaciji preko javne rasprave sa svojim centrom, sudjeluje pisanim putem u javnoj raspravi o zakonu čiji je on predmet. To meni govori o sukobu između centra i to velikom sukobu između centra i nadležnog ministarstva i nekakvom okršaju koji sigurno neće dobro završiti za one prema prema kojima ovaj zakon ide odnosno koji bi trebao rješavati probleme onih koji, koji su predmet sadržaja ovog zakona. Ne znam šta reći o ovom zakonu na kraju cijele priče jer mislim da bi ta struka koja već ima određeno iskustvo od nekoliko godina, koja je u centru i koja je dala najviše primjedbi trebala biti više uključena, da je trebalo prethodno razgovarati za nekim stolom sa tim centrom i sa tim osobama koje to vode, a onda pisati zakon. Jer pazite ovdje je u ovom prijedlogu zakona, znači u cijelom ovom spisu, je 10-tak stranica prijedloga zakona, a 30-tak stranica javne rasprave u kojoj je glavni osporavatelj većine odredbi zakona upravo Centar za posebno skrbništvo. To znači da nešto s prijedlogom zakona debelo ne štima. Ne znam šta će se događati dalje. Mislim ja sam uvijek za to da se prije svega sluša struka. Čini se da se uvijek kažem radi nešto sa najosjetljivijim skupinama krivo, nešto da se prikaže da se radi nešto pa se eto novelira zakon ili se poziva na nekakve ovaj novine koje bi trebale pomoći onima koji su u ovom slučaju ugroženi, a u stvarnosti se ne čine pravi potezi za koje je i Vlada, a i taj centar zadužen već postojećim odredbama postojećih zakona. Od toga da se osiguraju adekvatni uvjeti do adekvatnih kadrova, do edukacije tih kadrova, do resursa koje treba osigurati. Sve to nešto što je moguće bilo i bez ovoga zakona, kažem možda jedino što jest prava novina i i što će poboljšati sve skupa je osnivanje podružnica odnosno nekakva teritorijalna kvalitetna pokrivenost ove problematike. Tako da mi ćemo obzirom da sam ja izrekla ovdje načelne, određene načelne primjedbe pokušati još vidjeti što do drugom čitanja možemo kao klub pomoći u smislu predlaganja određenih amandmana mislim da bi nadležno ministarstvo temeljem ove javne rasprave trebalo sjesti ponovo za stol sa svojim centrom i vidjeti što promijeniti u ovom zakonu da pomognemo onima kojima je ovaj zakon potreban. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Mišljenja Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista predstavit će gđa. Ines Strenja, izvolite. **Strenja, Ines (Nezavisni)** Zahvaljujem i još jednom vas pozdravljam. Ovo je bitan zakon i zbog toga mislim da je potrebno da se svi zajedno uključimo u ovoj fazi ako smo rekli da ovo treba biti regulirano, posebno skrbništvo treba biti regulirano posebnim zakonom i da vidimo koje su to primjedbe, što možemo učiniti kako bi zakon do drugog čitanja koji ne mora biti brzo, zbilja ne mora bit brzo, bile i usvojene. Dakle, Obiteljski zakon 2015. prvi put je preciznije definirao zastupanje djeteta neovisno o njegovim roditeljima putem posebnih skrbnika koji su pravnici sa položenim pravosudnim ispitom i zaposleni u centru za posebno skrbništvo koje ustrojava ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Dakle osim toga, Obiteljskim zakonom definira se izričita dužnost suda da djetetu omogući izražavanje mišljenja u obiteljskim stvarima radi ostvarenja svojih prava i interesa kao i procedure davanja mogućnosti i utvrđivanja mišljenja djeteta kako bi se pravo djeteta koje je u fokusu na izražavanje mišljenja, doista i ostvarilo. Važnu ulogu dakle ovdje ima taj posebna skrbnik. Odrasle osobe, one su isto dio ovog, njima je isto ovaj zakon namijenjen koje zastupa poseban skrbnik su uglavnom osobe za koje se pokreće postupak lišenja poslovne sposobnosti i koje posebni skrbnik ako je moguće obzirom na zdravstveno stanje osobe, upoznaje s postupkom, nalazom i mišljenjem vještaka i sudskim rješenjem. Zbog malo broja posebnog skrbnika, dakle mi o tome danas posebno govorimo kao i povećanju broja sudskih postupaka koji iz godine u godinu na razini 1500 postupaka više svake godine, koji se vode u vezi s djetetom, s djecom te osobama s invaliditetom, nije moguće u ovom trenutku kvalitetno razgovarati i zastupati ove dvije najugroženije skupine u društvu a to su djeca i osobe sa invaliditetom. To ću kasnije detaljno objasnit. Dakle što radi ovaj centar? izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda, u postupku donošenja rješenja koja zamjenjuje pristanak na posvojenje, kada postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju

Centar na temelju javnih ovlasti zastupa i odrasle osobe za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslove sposobnosti koje najmanje 3 mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika u stvarima u kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakonika kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskog srodnika odnosno bračnog druga skrbnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova štićenika u slučaju spora ili sklapanja pravnog Ali dva su pitanja koja se ovim zakonom, dakle koja su se otvorila tijekom donošenja ovog zakona, to je kao što sam rekla, treba li ga treba li ga donositi ili ga je trebalo detaljnije regulirati Obiteljskim zakonom i kada i kako ga je trebalo donijeti. U slučaju da li ga je trebalo donijeti, ja sam apsolutno na strani ministarstva, mislim da je u ovom slučaju dužnost posebnog skrbnika je zastupati osobu u postupku za koje je imenovan i bitno je bilo dakle da mi ovdje imamo mogućnost kompletno pojasniti i zakonski urediti odnos koji je zapravo potreban a to je odnos posebnog skrbnika prema onima o kojima treba skrbiti. Što se tiče donošenja zakona, u ovom trenutku mislim da je još uvijek bilo preuranjeno. Zašto? I jučer na mom odboru, pravobraniteljica za djecu je to detaljno objasnila. U e-savjetovanju imate višekratno pojašnjeno da nije napravljena, dakle sa jednim odmakom od par godina od kad ta institucija postoji, prava analiza što se dosad učinilo, koje su manjkavosti jer mi kao što vidimo zbilja u e-savjetovanju , čak i oni koji to rade, posebni skrbnici i taj njihov centar, puno, puno primjedbi su dali, dakle trebalo je prvo to sve izanalizirati, išlo se brzo u donošenje zakona, brzo u prvo čitanje a da zapravo sve to što se trenutno dešava na terenu a nije dobro, nije dobro jer je neadekvatno u ovom trenutku, nije uvaženo. Dakle, ne možemo reći, imamo čak i poznate slučajeve gdje po nekoliko godina nakon što je posebni skrbnik bio dodijeljen, dolazi se na sud a da taj posebni skrbnik više nijedno, nije vidio dijete. Imamo situaciju da imamo oprečna mišljenja, dakle vještak ima jedno mišljenje, nalaz psihologa drugo mišljenje, poseban skrbnik odluči a vidio je dijete samo jednom ili jednom u par godina, zastupa sasvim drugačije. njegovo je da radi u najboljem interesu djeteta i da štiti prava djeteta ali da li on ima dovoljno informacija da takvu svoju odluku koju zastupa i svoj stav, može zbilja i pravo upotrijebiti? reforma procesnog položaja djeteta a time i instituta posebnog skrbnika za dijete, na nacionalnoj razini bila je rezultat dugogodišnjeg nastojanja niza obiteljsko-pravnih stručnjaka koji su godinama kontinuirano pozivali na unaprjeđenje standarda zaštite djece u okviru pravosudnog postupka zalažući se također za osnivanje specijaliziranih sudova, što mi još uvijek nemamo, licenciranje odvjetnika koji brane djecu što još uvijek nemamo. Osnivanje posebnih stručnih službi pri sudovima, što još uvijek nemamo. Potrebu stručne ekipiranosti centara za socijalnu skrb te sustavnu edukaciju stručnjaka koji sudjeluju u pravosudnom postupku čiji je sudionik dijete. Dakle, Ministarstvu pravosuđa je pravobraniteljica za djecu uputila cijeli niz preporuka. Donošenje posebnog propisa kojima će se regulirati procesna pravila za postupke u kojima se odlučuje o pravima djece, način postupanja suda i zastupnika djeteta, nužnost edukacije stručnjaka koji rade s djecom, formiranje liste stručnjaka koji bi svojim znanjem i stručnim kompetencijama ispunjavali pretpostavke za posebnog zastupnika djeteta u sudskim i upravnim postupcima te licenciranje stručnjaka za pružanje ovakve vrste usluga. Dakle, uređenje instituta posebno skrbnika za dijete, njegova klasična prava i dužnosti je zastupat dijete kada postoji kolizija sa interesima roditelja, karakterizira kontinuitet dug više od pola stoljeća da se ta institucija i kod nas odradi. Dakle, našim zakonodavstvom bilo je potrebno implementirati rješenje Europske konvencije o ostvarivanju dječjih prava iz '96. čiji je cilj priznanje, poštovanje i uvažavanje djetetovih procesnih prava, a ne samo deklarativno već efikasno u praksi tijela koja odlučuju o pravima djeteta kao i na ispunjavanje međunarodnih obveza RH. Da li smo mi to odredili? Ne. Dakle, kad vi imate posebnog skrbnika koji godišnje ima za prošlu godinu po to koliko ih je 688 ročišta, kako jedna osoba može stići na toliko ročišta. Dakle, kako ona može ako ima 3 ročišta dnevno, kad podijelimo sa radnim danima, može obavit razgovor sa otprilike 250 djece koje ima u svojoj skrbi. Ne može to biti samo jedan razgovor, ponekad je potrebno više, ponekad je potrebno to obaviti u domu roditelja, ponekad sad se odlučuju kao što smo se čuli u neutralnoj poziciji jer ako je dijete u kući gdje se radi ponekad i o konfliktnim razvodima jednog roditelja to dijete treba se saslušat na neutralnom terenu itd. Ne mogu. I zbog toga mi krećemo u izradu zakona, a zapravo nismo sve ovo vrijeme odradili sve ono što su bile ono što se kaže dječje bolesti, ekipirali i pokušali učiniti dostupnijim barem da imaju dovoljno vremena za to dijete, a nakon toga raditi na ovom upgradeu. Dakle, tek 2015. prvi put smo preciznije to definirali sa Obiteljskim zakonom, ali do danas nismo se previše pomakli. Dakle, vratila bih se na, dakle prvenstveno ono što su rekli. Centar nije ustanova koja vrši nikakvu socijalnu uslugu, niti skrb nema nikakve štićenike, niti korisnike usluga socijalne skrbi. I tu moramo raditi jasnu distinkciju. Zbog toga podržavamo da se uključe uključe i dodatni stručni radnici, to je jako potrebno, ali pozdravljam dobru volju i uvažavanje stava da i socijalni pedagozi koji rade sa djecom, sa rizikom od poremećaja u ponašanju ili sa djecom koja već imaju poremećaj u ponašanju, potrebno je da se i oni uključe jer takve djece ima u svim ovim procesima, u svim ovim postupcima i mislim da su oni neophodno potrebni da postanu dio stručnog tima. Dakle, stav ministarstva je bio da treba obzirom na važnost staviti ovo, učiniti i ovaj regulirati posebnim zakonom, to smo mi podržali. kao što kažem trebala je prethoditi sveobuhvatna analiza postojećeg stanja, instituta posebnog skrbnika i bilo je preuranjeno na ovaj način to već danas nama prezentirati. U čemu je problem? Teritorijalna dostupnost. Dakle, da li ćemo mi i sa 4, znači imamo sad 4 centra, planirajući još 4, da li ćemo mi time učiniti teritorijalno dostupnim? Dakle, mi ćemo još imati praktički kompletno cijelu Liku, Senj, dole do Zadra da mi nećemo imati cijeli taj dio uopće pokriven sa posebnim skrbnikom koji onda mora otić, a sve tamo postoje znači sudovi na koji oni moraju doći i zastupati djecu. Mislimo da bi bilo puno jednostavnije kada bi ti centri bili organizirani na razini svake županije. Dakle, tamo gdje je županijski sud da tamo otprilike u tom gradu bude i jedan centar za posebno skrbništvo čime bismo zbilja učinili da bude dostupan onima kojima je potreban. Dakle, sasvim banalni problemi, kola, zbilja su kola problem. Dakle, ukoliko imate nekoliko posebnih skrbnika, a centar ima samo jedno auto on ne može stići na sud u mali Lošinj, u Crikvenicu, u Rijeku, u Pulu itd., pogotovo ako svatko od njih ima po nekoliko ročišta u toku jednog dana, apsolutno nemoguće. I što se dešava? Na kraju on je trebao branit, očekivalo se to od njega, on se osjeća isfrustriran, to dijete smo mi kao zemlja izdali jer se nismo borili za njegova prava i zapravo nešto što je dobro zamišljeno pada zbog nekih organizacijskih stvari, ali to je bila naša odgovornost. Stručna ekipiranost kao što sam rekla je izuzetno bitna. Dakle, educiranost apsolutno je potrebno kontinuirano educiranje što nismo sigurni da se u svim slučajevima odrađuje i zbog toga mislimo da će, s novim zakonom očekujemo da ćete to pogotovo prije drugog čitanja još dodatno u njemu pojasniti i ojačati. Još jednom ću spomenuti znači prošle godine bilo je 7.088 predmeta, od toga se 4.460 odnosilo za djecu, a 2.620 na odrasle osobe. Ni odrasle osobe ne smijemo zanemariti, odrasle osobe itekako trebaju našu posebnu pažnju, posebno kada se radi o oduzimanju poslovne sposobnosti, ali i sve više vraćanju poslovne sposobnosti ili vraćanju djelomične poslovne sposobnosti. Za sve to ne može se učiniti samo s jednim razgovorom takve osobe osobe odnosno sa jednim razgovorom djeteta kao što sam rekla koje se poneka i to smo čuli primjedbe desi na dan ročišta, na hodniku, ispred sudnice. Dakle, broj štićenika trenutno je u porastu zato što pred sudovima pokreću postupci vraćanja poslovne sposobnosti, ali i isto tako što apsolutno postoje sve druge socijalne i sve druge okolnosti koje zahtijevaju da takva osoba u odnosu na svoje obitelji ima zbilja jednu pravnu zaštitu koju mi kao država moramo dati. Dakle, Obiteljski zakon definira izričitu dužnost suda da omogući djetetu izražavanje mišljenja u obiteljskim stvarima radi ostvarenja njegovih prava i interesa kao i procedure davanja mogućnosti i utvrđivanja mišljenja kako bi se njegovo pravo na izražavanje mišljenja doista i ostvarilo. Zato je bitan njegov poseban skrbnik što je dalje određeno i u pravilniku o načinu pribavljanja mišljenja djeteta. U svim postupcima u kojima je djetetu imenovan poseban skrbnih roditelji nisu ovlašteni uz posebnog skrbnika poduzimat radne u postupku u ime djeteta. I mi to moramo stalno imati na umu, dakle ovi posebni skrbnici nisu na usluzi roditeljima nego djeci. I zbog toga je naša dužnost da se za tu djecu izborimo, to znači više posebnih skrbnika, više centara i njihova kapacitiranost odnosno potpora sa svim stručnim djelatnicima koji mogu biti na raspolaganju kako bi oni mogli taj pravni dio, dakle pravno zastupanje učiniti najboljim. Za druge socijalne usluge postoji centar za socijalnu skrb, a o tome ćemo kasnije u pojedinačnoj raspravi. Hvala. Hvala i vama. Sada će stav Kluba zastupnika SDP-a zastupati gospođa Sabina Glasovac. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege, poštovana državna tajnice sa suradnicom. Neosporna je činjenica da je u hrvatskom sustavu socijalne skrbi bila iznimna potreba za osnivanjem Centra za posebno skrbništvo što se i dogodilo 2014. godine. Naime, mi znamo da ovlast zastupanja djece i odraslih osoba pred u sudskim postupcima su imali i još uvijek imaju i centri za socijalnu skrb, međutim zbog gušenja naprosto u predmetnima, zbog velikog opsega posla, naprosto centri za socijalnu skrb nisu, naprosto nemoguće, neizvedivo osigurati kvalitetnu uslugu odraslima i djeci zastupanja pred sudovima i drugim pravnim tijelima i išlo se u osnivanje posebnih centara za posebno skrbništvo. Opseg odnosno opis poslova Centra za posebno skrbništvo bio je ostao pružanje, naglašavam pružanje pravnih usluga. Znači centri za socijalnu skrb imaju nešto širi opseg poslova, pravno zastupanje i pravni poslovi su bili jedan manji dio toga, a socijalna skrb i velik i široki opseg poslova je zapravo nadležnost centara za socijalnu skrb. Specijalizirani servisi nazovimo to tako, možemo to i tako reći, države u zastupanju su upravo ovi centri za posebno skrbništvo. Naravno da se pri tom uzimalo u obzir da se radi i sa djecom i da će u tim posebnom traumatičnim postupcima po djecu i da bi se izbjeglo sekundarnu viktimizaciju djece ali i odraslih osoba u samim postupcima nakon toga, posebno naglasilo da osobe koje mogu biti posebni skrbnici moraju naravno biti osobe pravnici s položenim pravosudnim ispitom jer ako nema pravosudnog ispita nemaju što praktički raditi na sudu, nemaju pravo zastupanja, ali, da moraju imati i dodatnu edukaciju iz područja komunikacija s djecom u pravosuđu. Znači kor djelatnost pružanje pravne usluge, ali vodeći računa o dodatnim kompetencijama edukacije iz područja komunikacije s djecom u pravosuđu. To piše i u ocjeni stanja. Ne znam samo gdje je ova posebna dodatna edukacija iz područja komunikacije s djecom u pravosuđu nestala, to nisam vidjela kod uvjeta za posebnog skrbnika, piše samo da mora imati pravosudni ispit. Možda sam previdila, nisam dobro vidjela u zakonu, ako je to tako to nije normalno da se ima. Dobro, nisam vidjela. To bi ne bi bilo normalno da se izbacilo jer bi to značilo da ste to izbacili kao uvjet da biste mogli otvarati prostor za nešto drugo. No dobro. Idemo dalje. Znači posebni skrbnici bez obzira na to što sada imamo i Centar za posebno skrbništvo u odnosu na godine prije 2014. što imamo i određene podružnice, što smo to pokušali regionalno disperzirati kako bismo osigurali što kvalitetniju uslugu svim građankama i građanima RH neovisno u kom dijelu Hrvatske žive i to je nešto što je pohvalno. Pohvalno je i to što će se kroz ovaj zakon ići na širenje te lepeze podružnica, što apsolutno podržavamo. Međutim, činjenica jest da i dalje centri za socijalnu skrb, pardon, pa i centri za socijalnu skrb, ali i poprilično deficitarni u ljudskim resursima i da broj predmeta kojima su opterećeni naprosto ljudi koji u njima rade i uz izniman napor oni to naprosto ne mogu kvalitetno obavljati jer ih je premalo. I ono što se sada zapravo postavlja pitanje meni je isto ovako nelogično da centar koji je nadležan nadležan za ovaj dio poslova je najaktivniji u savjetovanju sa zaineresiranom javnošću i osporava dobar dio procjene procjene učinaka propisa, upozorava da, znači što je procjena učinaka propisa? To je ono što je govorila kolegica Strenja Linić. Strenja, pardon. Ako idete u izmjene zakona, znači njome trebaju prethoditi procjene učinaka propisa, to je dokument u kojemu se gleda gdje smo sada, što u ovom trenutku nije dobro, zašto moramo mijenjati, kroz procjene zapravo se treba detektirati kroz javnu raspravu obrasce za procjenu učinaka propisa, treba li ići u izmjene zakona ili ne, zašto idemo u izmjene zakona, koliko će to koštati i kako ćemo otkloniti postojeće nejasnoće u svemu. Meni bi bilo logično da kažemo ok, kroz ovaj zakon mi sad definiramo više, zapošljavanje više posebnih skrbnika odnosno pravnika sa položenim pravosudnim ispitom jer naprosto broj predmeta kojeg u ovom trenutku imamo, ne možemo riješiti kroz 19 zaposlenih na neodređeno vrijeme i jednog zaposlenog na određeno vrijeme. 20 osoba u ovom trenutku u Hrvatskoj samo mogu biti posebni skrbnici koji su zaposleni i mi to .../Govornik se ne razumije./... i sad ćemo mi kroz zakon odnosno donijet ćemo odluku nekakvu Vladi da zaposlimo više takvih kadrova. Međutim ne, mi se ovim zakonom fokusiramo na dvije stvari. Jedna stvar je otvaranje prostora za zapošljavanje socijalnih radnika i pedagoga, da, da, a onda smo htjeli još ali smo od toga odustali, otvorit prostor i da se ravnatelja centra može imenovati odnosno može biti birana osoba koja je socijalni radnik ili pedagog. Međutim od toga ste u međuvremenu odustali, na to vas je između ostalog upozorio centar i dobro da ste od tog odustali ali to isto dosta toga otkiva o intencijama zakona a zašto ste od toga odustali? Zato što osoba koja je zadovoljavala uvjete i mogla bi biti birana za ravnatelja odnosno ravnateljicu centra nakon usvajanja ovog zakona, u međuvremenu se javila za ravnateljicu uprave u ministarstvu pa je na neki način zbrinuta. To je istina. E sad. Nije dobro da se zakoni donose iz čudnih motiva i na ovakav način. Ravnatelj centra ne može i ne bi trebala biti osoba koja veze nema o ključnom poslu poslu kojim se centar bavi a vi ste to htjeli progurati, vi ste to htjeli progurat, ne da to bude pravnik nego ste htjeli progurat da to bude, da to može biti psiholog, socijalni, uz dužno poštovanje tim ljudima, ali kakve oni kompetencije imaju za vođenje ovakvog jednog centra koji je pravni servis? To može biti imenovan za ravnatelja CZSS-a, hvala bogu da ste od toga odustali. hvala bogu da vas je u javnoj raspravi na to upozorio centar. Međutim ono od čega niste odustali je zapravo da duplirate posao, da na silu u centre zapošljavate psihologe i socijalne radnike a zapravo centri vape za pravnicima. Sudovi su ti koji dodjeljuju pravnog skrbnika, u trenutku kada su djeca dodijeljena pravnom skrbniku, ti pravni skrbnici imaju već, djeca su prošla cijeli tretman, stručni tretman, pravnici koji ih zastupaju imaju potpunu dokumentaciju, tako da je u pravu centar koji vas u javnom savjetovanju upozorava što što će zapravo, niste nigdje definirali što će zapravo ti psiholozi i socijalni radnici raditi. Vi kažete da će oni pomagati u komunikacija ali da bi netko postao pravni skrbnik, on već osim toga što je pravnik i što ima položen pravosudni ispit, mora imati i posebne kompetencije za komunikaciju upravo sa ovim skupinama koje zastupa, tako da meni to, ovdje mi neke stvari naprosto naprosto nisu jasne što se ovdje zapravo događa osim da će se napraviti poprilična zbrka i kaos. Hoće, hoće. Znači vi u čl. primjerice 18. u stavku 3. kažete, prilikom pribavljanja mišljenja djeteta i odrasle osobe, obavještavanje djeteta ili odrasle osobe o predmetu spora, o tijeku i ishodu spora te upoznavanje djeteta ili dorasle osobe sa sadržajem odluke i pravovremeno izjavljivanje žalbe, poseban skrbnik koristi pomoć socijalnog radnika ili psihologa osim ako sam ima stručno znanje i vještine potrebne za komunikaciju. Pa on to mora imat da bi bio imenovan posebnim skrbnikom, o tome smo pričali maloprije. O tome smo pričali maloprije, to je zakonski preduvjet da bi netko bio ta osoba. Molim vas smirite g. Ćeliću, imat ćete priliku u ime pojedinačne rasprave reći što mislite, oprostite što sam preuzela vašu ulogu pa smirujem zastupnika. Znači da, da, veća ekspeditivnost centara za posebno skrbništvo, da, zapošljavanje još više pravnih savjetnika, da, zapošljavanje još više psihologa, socijalnih radnika i drugih stručnih kadrova u CZSS-ima, ne u centrima za posredovanje ali ne na ovakav način gdje se možda željelo pogodovati nekima da postanu ravnatelji iako zapravo u svojoj struci nikakve stručne veze nemaju sa opsegom poslova kojima se bave institucije kojima su trebali biti na čelu, sad ćete ih progurati u upravno vijeće, imat će prao bit, pa da, ali tu se gledajte, vama u zakonu, 80% zakona vam se, nemojte se ljutit se odnosi na upravno vijeće i na ravnatelja a manji dio zakona na samu struku, to isto nešto govori o intenciji zakona, isto, isto. Znači da se ovdje štiti struka i da se ide u korist korisnicima onda bi se svi novci za zapošljavanje usmjeravali u zapošljavanje i financiranje stručnih radnika, pedagoga, socijalnih radnika u centrima za socijalnu skrb, a pravnika u centrima za posebno skrbništvo. Ali vidite, sutra ako se usvoji ovaj zakon zakon pedagog ili socijalni radnik u Centru za socijalnu skrb mislite da će biti isto plaćen za svoj kor biznis kao stručnjak, mislite da će biti isto plaćen kao ovaj pedagog ili socijalni radnik koji će raditi u Centru za posebno skrbništvo? Neće. Znate tko će biti više plaćen? Ovaj u Centru za posebno skrbništvo. To će biti jedna prestižna, privilegirana grupa ljudi koja će biti više plaćena od svojih kolega koji umiru od posla u centrima za socijalnu skrb. Jeli to pravedno? Nije. Zašto kažem da će biti više plaćeni? Zato što smo u intenciji kada se je osnivao Centar za posebno skrbništvo moralo se te pravnike s pravosudnim ispitima više platiti da bismo ih dobili da rade te poslove, da bismo ih dobili da dođu raditi u ove javne institucije i u javne ustanove jel njima sigurno nije bilo isplativo za malu plaću odlaziti iz ovog privatnog dijela da bi radili ovdje za puno manju plaću. I zato odgovorno ovdje tvrdim da sam uvjerena da će kroz koeficijente ovi ljudi za koje još ne znamo što bi oni trebali raditi ovdje u cijeloj priči, a sigurno će raditi puno manje nego njihovi kolege u centru za socijalnu skrb koji se raspadaju od posla. I kada se dogodi neki problem na terenu, a neću reći hvala Bogu nego nažalost toga je sve više, oni su ti u koje se upire prstom i tek onda ih se sluša kada kažu koliko im je nemoguće raditi u ovakvim uvjetima. Ali država odlučuje ne ulagati tamo gdje treba nego izmišljati neku dvostruku liniju koja već postoji u centrima da bi to isto ili slično ili puno manje od toga radili ljudi u nekim institucijama koje uopće nisu specijalizirane isključivo i jedino za to, znači da se novaca ima na rasipanje. Ali to isto znači da se nisu prepoznali pravi problemi i da se nije išlo u ulaganje i u mijenjanje zakona u skladu s prioritetima nego nekim pojedinačnim interesima. **Radin, Furio (Nezavisni)** Hvala. Sada je na redu gospođa Dragana Jeckov koja će govoriti u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite. Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice sa suradnicom. Dakle prvo čitanje Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo, nešto o Centru za posebno skrbništvo koje je osnovan kao što smo imali prilike čuti temeljem Obiteljskog zakona i to kao javna ustanova kojoj je djelatnost zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudovima i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. U praksi se pokazalo kako bi se radi učinkovitijeg djelovanja centra ova tematika trebala regulirati posebnim zakonom što smatram pozitivnim odnosno dodatno proširivanje djelatnosti centra na druge stručne poslove vezane za zastupanje djece i odraslih. S obzirom na važnost i specifičnost obavljanja djelatnosti centra potrebno je ovaj dio posebno zakonom urediti. Ako pogledamo razvoj instituta posebnog skrbnika za dijete od '47. godine pa do danas u radu se ukazuje se na ključne promjene ovog instituta koje su se događale pod snažim utjecajem međunarodne zaštite dječjih dječjih prava. Institut posebnog skrbnika u hrvatsko zakonodavstvo uveden je kao odgovor na zahtjeve Konvencije UN-a o pravima djeteta. Povodeći se najboljim interesom djeteta odlučeno je da će posebni skrbnik dodijeliti djetetu u svim postupcima u kojima postoji mogućnost kolizije i interesa roditelja odnosno zakonskih zastupnika i interesa djeteta. Posebni skrbnik djeteta pred sudom zastupa najbolji interes i imenuje ga sud ili centar za socijalnu skrb u skladu sa važećim Obiteljskim zakonom. Ovi postupci uključuju privremeno povjeravanje djeteta drugoj osobi, oduzimanje pravo na stanovanje s djetetom i povjeravanje svakodnevne skrbi o djetetu drugoj osobi, povjeravanje djeteta s problemima u ponašanju radi pomoći u odgoju u ustanovi socijalne skrbi, rješenju prava na roditeljsku skrb i dr. Mišljenja sam da svaki prijedlog koji je usmjeren na stručno osnaživanje stručnjaka centra dodatno ojačava zaštitu djece i odraslih u postupcima pred sudovima i drugim tijelima pridajući veći značaj uvažavanju mišljenja tih osoba. Nadalje, smatram da će se uređenjem centra omogućiti nesmetani nastavak djelatnosti odnosno osiguranje djeci i odraslim osobama zastupanje u sudskim postupcima od strane neovisnog tijela kao i kvalitetnija zaštita njihovih prava. S obzirom na specifičnosti centra i omogućavanje osnivanja podružnica očekujemo da će upravo bolja dostupnost centra osigurati nesmetani rad i unapređenje organizacijskih i stručnih pitanja. Zapravo to je i najvažniji ovog zakona i upravo se u ovom dijelu očekuju najveće i najznačajnije promjene. Djelatnost Centra za posebno skrbništvo se na temelju javnih ovlasti bavi zastupanjem djece u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u postupku osporavanja majčinstva i očinstva, u bračnim sporovima i drugim postupcima u kojima se odlučuje o roditeljskoj skrbi i osobnim odnosima s djetetom, u postupku izricanja mjera za zaštitu osobnih prava i dobrobiti djeteta iz nadležnosti suda. U postupku donošenja rješenja koje zamjenjuje pristanak na posvojenje kada postoji sukob interesa između djeteta i njegovih zakonskih zastupnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između djece kada ista osoba nad njime ostvaruje roditeljsku skrb, dijete stranog državljanina ili dijete bez državljanstva koje se bez pratnje zakonskog zastupnika zatekne na teritoriju RH i u drugim slučajevima ako je potrebno radi zaštite prava i interesa djeteta. Centar na temelju javnih ovlasti zastupa i odrasle osobe za koje je podnesen prijedlog za lišenje poslove sposobnosti koje najmanje 3 mjeseca nije poznato boravište ili nije dostupna, a nema punomoćnika u stvarima u kojima se odlučuje prema odredbama Obiteljskog zakonika štićenika koji postoji, u slučajevima kada postoji sukob interesa između njega i njegova skrbnika ili bliskog srodnika odnosno bračnog druga skrbnika u imovinskim postupcima ili sporovima odnosno pri sklapanju pojedinih pravnih poslova štićenika u slučaju spora ili sklapanja pravnog posla između njih kada imaju istog skrbnika. Iz izvješća pravobraniteljice za djecu razvidno je da se Centar za posebno skrbništvo susreće sa nizom izazova kao i većina centara za socijalnu skrb. Među njima je naravno najistaknutiji nerazmjer potreba i dostupnih resursa. Kao problem u radu ističe se nedovoljan broj posebnih skrbnika s obzirom na broj slučajeva u kojima djeca treba, trebaju zastupati posebni skrbnik. Zatim veličina teritorija koji pokriva i dislociranost pojedinih sudova te nedostatak financijskih i materijalnih sredstava. Osobito više puta ovdje spominjanih službenih automobila koji su im nedovoljni za obavljanje djelatnosti. Posebni skrbni su zbog tog povremeno u nemogućnosti prisustvovati ročištima te tada dolazi ili do odgode ročišta što dovodi do produljenja trajanja postupka ili se zbog toga što suci ne žele odgoditi ročišće ponekad donose odluke na temelju stanja spisa omogućujući tako djetetu da bude aktivna stranka u postupku i ostvari, onemogućuju tako djetetu da bude aktivna stranka u postupku i ostvari svoje pravo na sudjelovanje. S obzirom na uočene probleme, pravobraniteljica je Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku uputila i preporuku. Nekoliko važnih stvari i nekoliko važnih brojeva je potrebno ovdje istaknuti, a to je da je u 2018. godini 4.468 predmeta se odnosilo na djecu, a 2.620 predmeta na odrasle osobe. Važno je reći da se ove brojke povećavaju iz godine u godinu odnosno na 2014. godinu taj pomak je i povećanje zaista značajno. Imali smo prilike u pripremama za donošenje ovog zakona vidjeti da, da na tim poslovima radi 17 diplomiranih pravnika sa položenim pravosudnim ispitom, 4 administratora i 1 ravnatelj. malo, kada se podijeli brojka predmeta sa 17 diplomiranih pravnika sa položenim ispitom dolazi se do broja da otprilike na svakog pravnika u toku godine, svaki pravnik ima više od 417 pojedinačnih pojedinačnih slučajeva odnosno sporova. To je zaista veoma obiman i veoma kompleksan posao koji je zaista u najvećoj mjeri i vrlo stresan. Sve to treba imati u vidu kada se, kada je ovaj zakon predložen i kada se o njemu odlučuje i svakako treba utjecati na zapošljavanje većeg broja pravnika većeg broja pravnika sa položenim pravosudnim ispitom. Ono što je meni u pripremama za ovo izlaganje zaista zasmetalo je činjenica što upravo ovim diplomiranim pravnicima sa pravosudnim ispitom možda prije svega nije osigurana pomoć, a njima je ta pomoć najpotrebnija. Jedan od načina da im se osigura pomoć i podrška, osim administratora svakako bi bila i dobrodošla vježbenička odnosno pripravnička pomoć, o tome treba razmisliti i možda uzeti to u obzir u drugom čitanju jer bi ovakvi stručnjaci kada uz sebe imaju nekog koji će im ponekad završiti i neke administrativne i i lakše poslove, sigurno da će kroz godinu ili dvije, zavisno da li je u pitanju vježbenički ili pripravnički staž, sigurno da će steći i određena znanja i iskustva koja će mu pomoći u daljem radu odnosno usuđujem se reći da bi na neki način već možda imali pripremljene, možda i pripremljene ljude koji bi se sutra bavili istim poslom kao i njihovi mentori. Pozivam vas da se o ovome razmisli uz, eventualno uzme u obzir u drugom čitanju. Dosadašnjom analizom rada Centra za posebno skrbništvo ustanovljeno je da je nužno statutom uvesti dodatne dislocirane jedinice Centra za posebno skrbništvo čime bi se omogućila kvaliteta i brzina postupanja, nastavak edukacije posebnih skrbnika u razvijanju kompetencija kao i supervizija, kao pomoć posebnim skrbnicima jer je nezamislivo radi bez nje zbog visoke razine stresa u obavljanju svakodnevnih poslova. što je, što smatram svakako da radi osnovnog, najvažnijeg zapravo detalja ovog prijedloga zakona jeste Članak 18. odnosno stručni radnici. Prethodno sam rekla da smatram da svakako treba raditi na povećanju broja pravnika odnosno osiguranja većeg broja tih radnih mjesta. Tako da sam mišljenja da centar treba imati psihologe ili defektologe, pedagoge kao stručne radnike, ali samo kao pomoćno tijelo skrbniku radi stručne pomoći prilikom provođenja razgovora s maloljetnim djetetom. Također, nešto što treba o čemu treba otvoreno govoriti, ja bih jako voljela da čujem vaš stav, u vašem eventualnom završnom izlaganju, uvažena državna tajnice, to je da u javnoj raspravi, ovaj zakonski prijedlog imao je ukupno 55 komentara, od čega je 47 dao Centar za posebno 26 komentara, prijedloga nije prihvaćeno, 7 je djelomično prihvaćeno, 4 su primljena na znanje i 10 je prihvaćeno. Iz toga se zaključuje da ovaj zakonski prijedlog je pripremljen na način da nisu baš uvažene sugestije onih koji taj posao najkonkretnije i najdirektnije rade. O tome, znate, to je vrlo indikativno i o tome treba voditi računa, ima se prostora da se ovaj zakonski prijedlog promijeni, doradi, promijeni i učini boljim. Ovaj centar nama nešto poručuje, a mi ignoriramo kroz 26 neprihvaćenih prijedloga, ignoriramo njegove zahtjeve. Pitam se koga trebamo slušati ako ne one koji su najdirektnije u to uključeni. Mi moramo saslušati što nam oni poručuju, o tome razmisliti i uskladiti sa ovim zakonskim prijedlogom, imamo prostora u drugom čitanju. Pozivam vas da uzmete sve ove navode i prethodnica koje su govorile o ovom pitanju, uvijek je, naravno interesantno da o ovim temama govore žene i ovaj put to ističem, rijetko koji kolega se uključuje, ako baš nije iz struke, ali svakako da u drugom čitanju treba uvažiti one koji su najstručnije i najdirektnije uključeni u ovaj posao. Osigurati osnivanje podružnica uz zapošljavanje ljudi koji će raditi po predmetima, a koji će stručnu pomoć dobivati od centara za socijalnu skrb, gdje postoje najkompetentniji ljudi koji će sigurno pomoći pravnicima u, tijekom postupka i na samoj završnici tog postupka. Kluba zastupnika SDSS-a će uzeti u obzir sve ovo što smo imali priliku vidjeti i u javnoj raspravi i ono ono što će svakako biti, očekujemo promjena u drugom čitanju ovog zakona. Zahvaljujem. Hvala i vama. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Sada je na redu gđa. Željka Josić. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavajući. Evo ja se mogu dijelom složiti sa mojim prethodnicama u ovoj raspravi da Zakon o Centru za posebno skrbništvo je izuzetno bitan zakon i ono što će se ustvari riješiti i što se pokušava riješiti je broj djelatnika koji su neophodni u ovom centru. Ono što ne smijemo nikako zaboraviti da djelatnost centra je isključivo zastupanje djece i odraslih osoba u postupcima pred sudom i drugim tijelima propisanim zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi. Ako pogledamo broj predmeta koji je ušao u centar kroz 2017. i 2018. g. shvatiti ćemo kako ovaj broj je doista malen i da nam treba značajno povećanje. Drago mi je da je ministarstvo krenulo u širenje, ja bih rekla mreže centara za posebno skrbništvo i da će ih proširiti na druge dijelove Hrvatske, što će omogućiti bolju dostupnost korisnicima. Mi svi govorimo o tome kako treba štititi prava djece, poboljšati kvalitetu njihovog života, tako da i ovo smatram jednim od bitnih pokazatelja koji idu u tom smjeru. Kroz raspravu se postavlja stalno pitanje trebaju li ili ne trebaju stručni suradnici. Da, možemo, ja mogu reći da, s obzirom na ono čemu centar služi, a to je djelatnost zastupanja, najbitniji su nam pravnici. Dakle, pravnici, osim što imaju položen pravosudni ispit, moraju biti i vrlo jasno educirani u području koje obavljaju, a to je zaštita prava djece i odraslih. Kroz svoje određene edukacije, ja vjerujem da velika većina njih, odnosno svi imaju te kompetencije. No, s obzirom na suvremeno društvo, moramo se isto tako malo zapitati, što nam još uz to sve treba. Ja vjerujem da centri odrade svoju prvotnu djelatnost i da doista zaštićuju djecu odnosno odrasle osobe kojima je pomoć potrebna, svaki puta kada dođete pred sudski postupak pa, taman zastupali i sami sebe ili tražili sami odvjetnika, znate da je to vrlo stresna situacija, a pogotovo za djecu i za odrasle osobe koja one odrasle osobe koje trebaju posebnog skrbnika i zato smatram kako stručni suradnici u ovoj situaciji trebaju biti velika pomoć onima koji ih zastupaju. Dakle, osim što su ovdje predviđeni socijalni radnici i psiholozi, možda bi se trebala ta djelatnost proširiti i na socijalne pedagoge jer znamo da su oni jako bitan dio, ne samo pravosudnog sustava, školstva, obrazovanja, već i brojnih drugih dijelova našeg društva. Zašto to mislim. Evo, to je moj osobni stav, to sam donijela ustvari i na osnovu Pravilnika o pribavljanju mišljenja djeteta koji vam jasno kaže kako je bitna priprema djeteta u smislu informiranja djeteta, o pravu izražavanja mišljenja, procjena zrelosti i sposobnosti djeteta, procjena kognitivnih sposobnosti djeteta da oblikuje i izrazi svoje mišljenje te izražavanje mišljenja djeteta. Dakle, osobno mislim da bi svi ti stručni suradnici mogli izuzetno dobro pomoći u daljnjem radu naših posebnih skrbnika. Svakako treba spomenuti da na jednog skrbnika ide oko 250 predmeta u kojima su djeca. Nemojmo zaboraviti da djeca su najosjetljivija populacija i da 250 predmeta na jednu osobu je izuzetno visoki broj. ću, meni je drago da idemo u smjeru širenja ove mreže, da doista čujemo potrebe našeg društva, a isto tako nemojmo zaboraviti da kroz ove sudske sporove moramo svakako izbjeći i sekundarnu viktimizaciju samog djeteta i zato svakako podržavamo ove promjene, a sve one konstruktivne prijedloge koji su se javili u ovoj raspravi vjerujem da ćete ih razmotriti i da su sigurno u drugo čitanje idemo sa jednim, sa novim dopunama. Hvala. Hvala i vama. Imate dvije replike. Prvu repliku je tražila gospođa Maskimčuk. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Uvažena kolegice svi smo se danas u raspravi složili da imamo malo mali broj zaposlenih u odnosu na broj predmeta koje ovaj centar zaprimi. Vidjeli smo da je u 2018. godini zaprimljeno 7.088 predmeta. Jednako tako vidimo da je prijedlogom ovog zakona, da će se, da se mogu uvesti i drugi djelatnici odnosno socijalni radnici, psiholozi i pedagozi, ali smatram da se oni mogu uvesti samo kao stručna pomoć jel, jer vidimo da u posebno složenim postupcima naravno težište i mora biti ovaj i ostati centru pravnih sa položenim stručnim ispitom jer samo on može zastupati djecu odnosno stranke u sudskim postupcima Stoga evo ja se slažem, naravno da se i uvedu stručni suradnici, ali naravno da težište i broj stručnih suradnika koji se trebaju povećati moraju biti pravnici s položenim stručnim ispitom. Odgovor izvolite. pravosudnim ispitom i sa svom potrebnom edukacijom. No svakako trebaju i dalje smatram da trebaju biti svi stručni suradnici koji su potrebni u svim tim procesima. I ovdje se i prijedlog je jedan bio da se uzmu i vježbenici koji bi se eventualno mogli dalje educirati što osobno mislim da bi ih na taj način mogli i zadržati u centrima i dobiti jednu educiranu osobu sa završenim Pravnim fakultetom koja bi mogla dalje nakon svog vježbeničkog staža nastavit to radit. **Ćelić, Ivan (HDZ)** Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovana kolegice Josić žao mi je što neki politikantski raspravljaju, dakle od 24 zaposlenika trenutno je 19 pravnika i tako će i ostati. A ove pomagačke struke mi bismo voljeli da imamo ljude koji su visokokvalificirani ali ih nema u svim sustavima, oni nedostaju čak i u jednoj Njemačkoj, a kamoli ne i u Hrvatskoj. Govoriti na takav način da bi to moglo poslužiti za uhljebljivanje nekih socijalnih radnika i psihologa to je uistinu obezvređivanje te struke, ljudi koji se svakodnevno susreću s ljudima u potrebi i takve insinuacije me žaloste. Ja smatram da je Zakon o centru za posebno skrbništvo nešto dobro, nešto što će omogućiti da se ljudi i uz mentorski sustav dosadašnjih pravnika koji rade u ovim centrima da imamo što više kvalificiranih stručnjaka i to je intencija ovoga zakona i zato ga treba postaviti. U potpunosti se slažem s vama kolega Ćelić, vi dolazite iz struke kojoj je to možda i najbliže i možda i najbolje možete shvatiti taj problem. Mislim da možemo se tu svi usuglasiti da pravnici rade svoj posao, da oni zastupaju, a sve one stručne službe koje su nam neophodne u svim sustavima, tako i ovdje i u ovom centru, mogu samo koristiti svojim savjetima i svojim radom. Tako da evo ja u svakom slučaju podržavam ovo i svakako stručne suradnike trebamo uključiti i u rad Centra za posebno skrbništvo. Hvala. Idemo dalje sa pojedinačnim raspravama. Sada je na redu gospođa Ines Strenja. **Strenja, par primjedbi iznijeti i u pojedinačnoj raspravi jer mislim da je ovo bitan zakon kao što sam rekla i mislim da je stav ministarstva da posebno skrbništvo treba biti regulirano posebnim zakonom, zakonom donošenju zakona zbilja je treba prethoditi sveobuhvatna analiza postojećeg stanja, postojećeg instituta posebnog skrbnika i mislim da je prvenstveno trebalo sačekati novi Obiteljski zakon, a nakon toga ići u izradu ovog zakona. Nacrtom Prijedloga Zakona o Centru za posebno skrbništvo treba, trebalo je jasnije definirati djelatnost centra i njegove ovlasti budući da je nejasno koje konkretno poslove obavlja i može obavljati navođenjem samo odredbe u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi, a očekujemo novi Obiteljski zakon. Važećim Obiteljskim zakonom navedeno je između ostalog da Centar za posebno skrbništvo zastupa djecu u postupcima pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa Člankom 240. Obiteljskog zakona. S obzirom na izražene dvojbe o ulozi i učincima rada posebnih skrbnika, naročito obzirom na dosadašnju brojčanu i materijalno tehničku potkapacitiranost držimo da je prije donošenja novog propisa nužno detaljno ispitat stanje, evaluirati dosadašnji rad centara te na temelju ishoda evaluacije i uz sudjelovanje predstavnika Centra za posebno skrbništvo u izradi nacrta zakona procijenit daljnje potrebe centra i u tom pravcu poduzimat radnje za njihovo daljnje osnaživanje. Pri tom smatram da je nužno da se zakonom reguliraju i u praksi osiguraju uvjeti za ujednačeno i efikasno obavljanje djelatnosti Centra za posebno skrbništvo i sve to se moglo raditi sve ovo vrijeme i činiti prije prije nego što se donosio Obiteljski zakon. za to nam nije bio potreban zakon za osnaživanje centara. Dakle potrebna je bolje teritorijalna dostupnost, kao što vidimo to će se učiniti i sa podružnicama, stručna ekipiranost uz veći broj posebnih skrbnika uz osiguranje i podrške stručnih radnika. Drago mi je da prihvaćate prijedlog da u taj tim uđe i socijalni pedagog, sa posebnim znanjem znači osoba koja će svojim znanjem i kompetencijama i vještinama u pogledu komunikacije s djecom i ostvarivanjem djetetovog prava na sudjelovanje u postupcima koji ga se tiču moći kvalitetno doprinijeti, potrebna je bolja opremljenost koja sada nije dobra, primjerenih prostorija za rad sa djecom, službenih vozila i educiranosti, znači kontinuirane koja je potrebna. Konkretno, dakle odredbom 547. u svezi članka 241. važećeg Obiteljskog zakona iz 2015. jasno je propisana djelatnost Centra za posebno skrbništvo, stoga je ovom zakonom u članku 3. pogrešno navedena djelatnost centra, što sam rekla, suprotno odredbama važećeg Obiteljskog zakona koji jasno definira djelatnosti. ovim pogrešnim navodima dolazi do brisanja odredbi djelatnosti u kojima postupa poseban skrbnik sukladno važećem Obiteljskom zakonu. Odredbe iz zakona se stoga kose sa odredbama Obiteljskog zakona, dolazi do pravne nesigurnosti i gubitka prava djece i odraslih osoba na zastupanje u statusnim pravima. Naime, rečenica da se zastupa djeca i odrasle osobe pred sudovima i drugim tijelima u skladu sa zakonom kojim se uređuju obiteljski odnosi je loša i pogrešna te izaziva veliku pravnu prazninu izostavljajući statusne stvari. Naime, članak 345. Obiteljskog zakona jasno naznačuje i razlikuje se obiteljske stvari od statusnih stvari koje se uređuju odredbama Obiteljskoga zakona. Takvom propisanom definicijom djelatnosti izostavljeno je postupanje u lišenjima i vraćanje na poslovne sposobnosti, a što je suprotno Obiteljskom zakonu, Konvenciji o pravima osoba s invaliditetom i Konvenciji o pravima djeteta. Dakle mislim da je ovaj zakon trebao sačekati. Trebala Trebala je prethoditi sveobuhvatna analiza, a kako se radi vidimo kako se radi jer posebni skrbnici su izuzetno isfrustrirani. Ja sam posjetila neke centre, ja sam razgovarala s njima, ja sam i jutros s njima razgovarala i potpuno mi je jasno da oni žele sve učiniti dobro za one o kojima skrbe, ali na način da imaju par stotina ročišta godišnje, da imaju 380 osoba o kojima skrbe po jednom posebnom skrbniku, od toga 250 onemogućava da rade ono za što su i izabrani odnosno zašto su na tom radnom mjestu. Apsolutno tokom ovog perioda trebalo je ojačati njihov broj i bez otvaranja podružnica, njihovu materijalnu kapacitiranost da imaju na raspolaganju i vozila s kojima mogu obilaziti sve te sudove gdje moraju zastupati djecu i odrasle i sve je to ono što smo mi mogli učiniti da ovaj institut kvalitetnije funkcionira. Nadam se da će tokom ovog vremena, ne očekujem brzo drugo čitanje, očekujem da ćete ipak malo stati razgovarati sa svim onima koji žele doprinijeti kvalitetnijem zakonu i nakon toga u drugom čitanju da imamo ono što nam je potrebno. Mada kažem, iskazujem veliku zabrinutost jer je mislim obzirom da je prvi put jasno definiran institut posebnog zastupnika Obiteljskim zakonom i sada trebalo sačekati taj novi zakon obiteljski, a onda ići u reguliranje zakonom ovog instituta. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sada je na redu gospodin Ivan Ćelić koji također ima svoju pojedinačnu raspravu. Zahvaljujem. Dakle pred nama je Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo u prvom čitanju. Pažljivo sam pratio raspravu i mogu reći da je najveći problem, ali i najveće bogatstvo u bilo kojem sustavu bilo obrazovnom, bilo zdravstvenom, bilo socijalnom da su to ljudi i nažalost da bi ti ljudi bili educirani potrebno je utrošiti određene novce i svugdje imamo problem nedostatka stručnih kadrova, no mislim da je ovo donošenje ovakvog zakona doprinos da imamo što više visokokvalificiranih stručnjaka koji znaju raditi svoj posao. Ja ću se ovdje osvrnuti na jednu situaciju koja je vezana uz dekriminalizaciju droga, dakle postoje tri pojma depenalizacija, dekriminalizacija i dejuridizacija. Pozdravljam dekriminalizaciju droga u smislu da se oštrije sankcionira dilere, a ne one prijestupnike koji se uhvati sa jednim ili dva jointa u džepu. Međutim, mi smo došli do situacije da je osim županijskih sudaca su općinski suci počeli suditi kaznena djela pa smo se susreli s problemom da oni dosuđuju relativno niske kazne za one koji preprodaju drogu i to je jedan od problema koji je trenutno prisutan u hrvatskom društvu i na koji se može odgovoriti edukacijom tih sudaca općinskih sudova koji sude takva kaznena djela. Slična je situacija i ovdje, ako usporedimo neke zakone iz drugih zemalja članica EU, ono što je bilo i u onom devetom dijelu Obiteljskog zakona navedeno u kojem je propisano osnivanje za posebno skrbništvo gdje se navodi da pravnik mora imati stručna znanja i vještine potrebne za komunikaciju i pribavljanje mišljenja bilo da se radi o djeci, bilo da se radi o odraslima. Recimo u njemačkom zakonu piše da mora postojati dokaz o obrazovanju iz područja prava, pedagogije ili psihosocijalnog područja. koliko imamo takvih ljudi i takvih visokokvalificiranih pravnika? Nažalost nemamo ih puno, međutim sa samim osnivanjem centara za posebno skrbništvo mi sada već imamo ljude koji nekoliko godina rade koji se bave tom problematikom i sigurno smo bolji danas 2020. nego je to bilo kada je tadašnje ministarstvo predložilo da unutar Obiteljskog zakona bude predviđeno i osnivanje Centra za posebno skrbništvo kao javne ustanove. Ja ovaj zakon vidim kao korak naprijed u poboljšanju i u ovom kadrovskom prvenstveno, ali i u materijalnom smislu. Svjesni smo problema koji se događaju, svjesni smo da nedostaje automobila, da nedostaje i ovih administrativnih radnika. Ako pogledate situaciju, jedan posebni skrbnik u Njemačkoj koji obradi dva komplicirana slučaja dobije za to naknadu koja je veća od mjesečne plaće posebnog skrbnika u RH, ali to je naša realnost koju možemo konstatirati i svi zajedno raditi da se situacija promjeni. Prigovori da ovaj zakon ima puno točaka koji se tiču ovlasti ravnatelja, ovlasti upravnog vijeća, stručnog vijeća to je prigovor koji je za mene jednak onoj situaciji kada smo išli korak naprijed, kada smo radili donošenje Zakona o psihološkoj djelatnosti, socijalno-pedagoškoj djelatnosti, djelatnosti socijalnog rada pa su neki komentirali to nije zakon o djelatnosti socijalnog rada nego o o komori socijalnih radnika, tako isto i ta primjedba ne stoji, premda mislim da je najoptimalnije da bude pravnik. Osobno ne mislim da je nužno da bude pravnik ravnatelj Centra za posebno skrbništvo kao što recimo, opet ću povući paralelu sa zdravstvenim sustavom iz kojeg dolazim, dakle po meni je najoptimalnije da to bude liječnik koji će imati pomoćnike ekonomiste i pravnike, ali nije nužno da bude liječnik ravnatelj neke zdravstvene ustanove, ta primjedba ne stoji. Važno je da posebni skrbnik bude isključivo pravnik sa položenim pravosudnim ispitom. Pitanje je na koji način dobiti pravnike s položenim pravosudnim ispitom koji će doći u ovakav sustav i koji će obogatit ovakav sustav, to je puno, puno važnije. Pitanje o tome da li treba biti u zakonu da od tri člana upravnog vijeća mora biti predstavnik osnivača izabran za predsjednika upravnog vijeća, to možemo problematizirati. ono što je i državna tajnica na samome početku istaknula da su već promišljali o toj opciji da i socijalni pedagozi budu uz psihologe i socijalne radnike oni koji će pomagati diplomiranim pravnicima i vjerujem da će to do drugog čitanja biti izmijenjeno jer ako vidimo što socijalni pedagog radi i procjenu rane intervencije, prevenciju, promociju mentalnog zdravlja, savjetovanja bilo socijalno-pedagoška bilo psihoterapijska savjetovanja onda svakako mislim da je apsolutno poželjno da pomagači pravnicima budu i socijalni pedagozi i psiholozi i socijalni radnici. Ali slažem se s onim što je rekla kolegica Glasovac da i u centrima za socijalnu skrb treba više takvih pomagačkih zvanja kao što treba recimo i u mojoj bolnici. Ja imam radnog terapeuta na svom odjelu koji radi samo dva sata dnevno, a bilo bi optimalno da radi osam sati dnevno. Moramo dijeliti radnog terapeuta na više odjela, to je naša zbilja. Trebamo se svi truditi da tih pomagačkih zvanja bude što više u sustavu i centara za socijalnu skrb zdravstvenom sustavu koji radi s osobama s invaliditetom. Dakle i svakom slučaju pozdravljam donošenje Zakona o centru za posebno skrbništvo. Hvala. Prvu repliku je tražila gospođa Maksimčuk. mislim danas podržavamo donošenje ovoga zakona, ali vas pitam vi kao struka koja je srodna ili bliska s predloženim stručnim suradnicima koji će se omogućiti zapošljavanje u centrima temeljem ovog novog prijedloga zakona, pa vas molim što vi mislite i kako tumačite mogućnost uvođenja i drugih stručnih suradnika u centrima za posebno skrbništvo? Da li je to dobro ili ne? Odgovor gospodin Ćelić. pojam posebnog skrbništva nije pojam koji je inherentan hrvatskom socijalnom sustavu nego postoji i u drugim zemljama članicama EU i ja mislim da će to osnažiti centre za posebno skrbništvo. I čisto još jedna asocijacija koja mi je pala na pamet, od ovog velikog broja primjedbi koje je uputio Centar za posebno skrbništvo bilo bi interesantno vidjeti jeli to uputila aktualna ravnateljica ili je to uputilo više tih stručnih osoba koje rade trenutno u Centru za posebno skrbništvo. Mislim da nije nužno da se prihvate svi prijedlozi, oni su razmotreni i vjerujem da su ih kompetentne osobe razmotrile. Ono što je moglo biti prihvaćeno da je prihvaćeno, ono što je moglo biti djelomično, djelomično, ono što nije moglo biti prihvaćeno nije moglo biti prihvaćeno jer nije u duhu ovoga zakona. Kirin. **Kirin, Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče, poštovani predstavnici Ministarstva, uvaženi zastupniče Ćelić. Vidim da razumijete problematiku, jasno jer je to i vaše područje djelovanja profesionalno. Da li je po vama Nacrt prijedloga zakona o posebnom skrbništvu malo zbunjujući ili bi trebalo možda promijeniti formulaciju u pravni zastupnik jer posebni skrbnik

možda bi se moglo pitati nekog pravopisnog stručnjaka, ali mislim da je posebni skrbnik nešto što je uvriježeno već kao tehnički termin. Tako da mislim da tu ne treba nešto posebno mijenjati.

U prvom dijelu vašeg izlaganja osvrnuli ste se na ozbiljan problem narkomanije među mladima i uvijek je dobro na to podsjećati i vjerujem da ste vi kao stručnjak iz te oblasti dali nesumnjiv doprinos smanjenju i smanjenju narkomanije i uopće problema narkomanije među mladima. U jednom dijelu ste spomenuli problem nedostatka U svom izlaganju istakla sam jednu od alternativa kako bi se riješio ovaj problem, a to je pomoć, odnosno zapošljavanje vježbenika, pripravnika uz diplomirane pravnike s položenim stručnim ispitom. Zanima me što vi mislite o tom prijedlogu? Zahvaljujem. **Radin, Furio slažem se s vama jer kao što je kolegica Strenja citirala jedan znanstveni članak profesorice Rešetar u kojem ona govori o tome kako treba osnivati specijalizirane sudove, kako treba licencirati odvjetnike koji posebno zastupaju djecu, osnivati posebne stručne službe pri sudovima, bolje stručno ekipirati centre za socijalnu skrb, dakle u tom kontekstu svakako vidim i mjesto pripravnika u ovakvim institucijama koje bi onda u perspektivi mogle i ostati nastaviti raditi ako se pokažu dobre, a gdje god otišle u sustav, one će imati nekakve, nekakva dodatna znanja, recimo pripravnik u Centru za posebno skrbništvo, ako ode radit u Centar za socijalnu skrb, to će biti ta godina dana vrlo, vrlo kvalitetno provedena. Dakle, postoje oni ideali prema kojima moramo težiti, a to je recimo osnivanje specijaliziranih sudova. Svi znaju za Lanu Petek Kujundžić, sutkinju koja je specijalizirana, ali takvih nažalost nemamo puno u Hrvatskoj, trebamo se potruditi da ih bude više.

Da li će se zvati ova institucija posebni skrbnik ili pravni zastupnik mislim da je manje važno, važan je sadržaj, ono što oni doista rade i meni je drago da ustvari u ovih, koliko, 4 godine, koliko funkcionira ili 5 centri dakle za posebno skrbništvo, da su se pokazali potrebnim, dobrim i opravdanim. Činjenica je da mi svugdje imamo nedostatak kadrova i ovi centri su osnovani sa minimalnim brojem ljudi, s time da se naravno treba iz godine u godinu sukladno sredstvima tražiti nove djelatnike, zapošljavati nove ljude, mislim da je puno bolje možda dati priliku mlađim ljudima koji imaju puno entuzijazma, koji su spremni učiti, ulagati u sebe, u svoje znanje, to nisu laki postupci, vrlo su teški, komplicirani, to su ljudske sudbine s kojima vi, kao i ljudi u Centru za socijalnu skrb, odlazite svaki dan kući na spavanje, prema tome, mislim da bi možda ovi mlađi koji imaju puno više energije još i entuzijazma bili puno bolji da njima date priliku kad polože pravosudni ispit da budu zaposleni u centrima za posebno skrbništvo. Činjenica je da ljude treba educirati, svi oni završe određene fakultete, međutim, ovo što oni rade, dakle rad sa djecom, rad sa osobama sa invaliditetom, dakle sa ljudima koji su odrasli, kojima se najčešće odlučuje o oduzimanju poslovne sposobnosti, da li u potpunosti, da li djelomično, potrebna si i neka specifična znanja. Dakle na samom početku su posebni skrbnici prošli stručni interdisciplinarno usavršavanje komunikacija sa djetetom u pravosuđu u suradnji sa Pravnim fakultetom u Osijeku koji ima međunarodnu licencu. Nažalost ta vrsta edukacije prestala je sa dolaskom ministre Bernardice Juretić, ne znam jeste li vi nastaviti sa tom vrstom edukacije, mislim da je to izuzetno važno da se ljudi i dalje educiraju u tom dijelu kako razgovarati sa djecom, dakle odraslim osobama koje imaju određene poteškoće i kako dobiti najbolje moguće da tako kažem, mišljenje o njihovoj poziciji da bi se onda ta pozicija mogla braniti u sudskom procesu. Dakle, poseban skrbnik je isključivo, ja bih rekla, neka vrsta državnog dječjeg odvjetnika ili odvjetnika za odrasle osobe koje imaju određene probleme i koji ne mogu dakle sami braniti svoja prava i tu ljudi isključivo na sudu brane interese te vrste korisnika. Zato mislim da se ne može dobiti i ne smije da se odlučuje o djetetovoj sudbini na sudu, a da onda sud, poseban skrbnik kaže ja nisam stigao razgovarati s djetetom. To naprosto ne smije biti. Ili mora postupak na pravosuđu zastati dok se taj razgovor ne obavi, a poseban skrbnik, ako je baš bio toliko preopterećen pa nije stigao, mora onda naći vremena i obaviti taj razgovor. Dakle, tome služe, oni da, ovo što ste rekli, rade za koeficijent u državnoj upravi, odvjetnici rade za odvjetničku tarifu koja je daleko veća, ali jednako tako kad se dijete nađe u sudskom procesu razvoda braka, njegovo pravo, nijedan od odvjetnika, niti jedne niti druge strane ne zastupa i to je razlog zbog čega je uveden Centar za posebno skrbništvo, da postoji jedna stručna osoba koja će na sudu braniti isključivo interese i prava djeteta. Kada se ne radi stručno, kada se ne donose odluke, kada se izbjegava ponijeti određene vrste odgovornosti, naravno da nije svaki puta lako, onda su posljedice kada ljudi odrastu, kada postaju odrasle osobe, ponekad vrlo vrlo teške i to treba svaki puta imati na umu, sustav socijalne skrbi je jako osjetljiv, radi se s najosjetljivijom populacijom, vrlo problematičnom često puta i da, tanka je granica između onoga što, gdje država mora uć, dakle obiteljska priča i nekakvo obiteljsko pravo, tanka granica, ali ja mislim sa edukacijom koja treba biti kontinuirana za sve stručnjake, i za ljude u Centru za posebno skrbništvo, ali i za ljude koji rade u Centru za socijalnu skrb mislim da se može doći do puno boljih rezultata. Vidim da uvodite, dakle u centar pored pravnika koji jedini sa položenim pravosudnim ispitom mogu ići na sud, što je i smisao Centra za posebno skrbništvo i braniti interese i prava djece i odraslih, uvodite dakle psihologe i socijalne radnike, međutim ja mislim da je to mali paralelizam sa Centrom za socijalnu skrb, dakle oni uvijek traže pomoć Centra za socijalnu skrb jer naprosto niti ne mogu drugačije, to su vezane, vezane posude, dakle centar jednako tako ima u obradi iste te ljude za koje, s kojima se onda isključivo na sudu bavi dakle poseban skrbnik. Prema tome, oni i danas koriste sve usluge i psihologa i socijalnih radnika iz Centara za socijalnu skrb. Ne znam kako će izgledati npr. da poseban skrbnik koji ide na sud i brani interese djeteta kaže socijalnom radniku sad odi ti obavi razgovor sa djetetom i onda ja idem na sud pa to branim. Ne znam kako će to baš izgledat, ja mislim da je puno autentičnije kada vi koji idete na sud obavite razgovor sa djetetom, znate točno što ste od njega čuli i onda to prezentirate na sudu kako biste najbolje zaštitili njegova prava, e u tom dijelu mi se čini da ne znam kolko će ovo sve skupa pomoći, mislim da je puno bolje ići putem koji je netko ovdje od govornika prije spomenuo, a to je da se proba više ulagati u materijalna sredstva koja pomažu dakle automobile i sve ono što je potrebno tim ljudima da dođu na teren da odu ovoga do, do obitelji i da vide i porazgovaraju sa određenim korisnikom, jednako tako i sa zapošljavanjem većeg broja ljudi jer doista jesu opterećeni su, velik je broj predmeta na njihovim leđima, a oni doista moraju sa svakim osobno porazgovarati i to nije nešto što izgleda ono dobar dan, doviđenja, nego je to doista nešto što onda poprilično traje. Da ne kažem da kod ljudi koji imaju određene psihičke smetnje su oni često puta i u određenim opasnostima, dakle to je ono što taj posao cijeli čini kao i kod ljudi u Centru za socijalnu skrb, dakle dosta, dosta teškim i mislim da plaća koju dobiju za taj posao je izuzetno mala u stvari za sve ono što oni rade. Mislim da su oni važni, ovdje smo se manje-više svi osvrnuli na djecu naravno jer smo na njih svi osjetljivi, ali jednako tako mislim da treba reći da i odrasle osobe koje često puta zbog svoje bolesti budu predmet manipuliranja ostaju bez svoje imovine, oduzme im se poslovna sposobnost, pretvori ih se u biljke, zatvori ih se u određene institucije samo zato da bi netko mogao doć do imovine, bilo čega što mu je važno, posebni skrbnik je upravo tu da štiti ta prava i mislim kad bismo tu pogledali neke brojke smanjio se broj tih, te vrste manipulacija jer sad postoji netko tko će reć ne, nije ta osoba za to da mu se u potpunosti oduzme poslovna sposobnost, da ga pretvorimo u biljku, dakle možemo mu oduzet poslovnu sposobnost, ne znam, da odlučuje o svome zdravstvenom stanju ili o nečem drugom, ali ne moramo ga baš u potpunosti razvlastiti od svega, dakle to je nešto što mi se čini da je isto jedan veliki pomak i da na neki način tu štitimo ljudska prava, puno tu još prostora ima za napredak, dakle daleko, daleko od toga da smo došli do onoga gdje bismo rekli da smo apsolutno i, i u potpunosti zadovoljni. Tako da evo, drago mi je da se sad evo čak i u ovoj raspravi danas ipak nekako za razliku od nekih drugih rasprava svi slažemo da Centar za posebno skrbništvo, kako god ga nazvali, treba postojati i dalje, da ga treba jačati sa kadrovskim kapacitetima, treba ga jačati možda i, i financijski, a nažalost sa kadrovima smo svugdje problematični, ako je još uvijek situacija sa dječjim psihijatrima onakva kakva je bila prije nekoliko godina, nemamo ni dječjih psihijatara, neće niko kolko znam da se javlja niti na ove specijalizacije, tako da imamo mi dosta problema o kojima treba govoriti i voljela bi kad bi se u ovoj dvorani malo više raspravljalo na ovaj način kao što danas raspravljamo da tražimo neka rješenja, a ne da se stalno ovaj vrijeđamo i blatimo i na kraju ostavljamo vrlo ružnu sliku o parlamentu. Hvala lijepa.

nekakva analiza i poboljšavanje, kontinuirano poboljšavanje situacije u ovim centrima za posebno skrbništvo, da li je ipak trebao prethoditi izrada tog Obiteljskog zakona koji se najavljuje i htjela bi reći da ovi stručni radnici koji se sada uvode mislim da oni neće radit na način da oni odrade s djecom, pa da samo prenose i mislim da ono kako sam shvatila oni će biti neko ko će omogućavati će omogućavati bolju komunikaciju pravnicima koji su ipak pravnici, a ovdje se ipak radi o psiholozima i socijalnim radnicima koji su malo drugačije educirani za rad sa djecom bez obzira šta i ovi pravnici su prošli određene edukacije. Možda nisam dovoljno naglasila zbilja sam čitala jako puno i o ovome je pisala profesorica Rešetar koju sam …/Upadica: Fala/…i citirala u jednom određenom dijelu, ali mislim da je ona dosta pričala o ovim odnosima i da je treba

profesionalizaciji, ja mislim i dalje da ljudi koji su pravnici u Centru za posebno skrbništvo trebaju prolaziti i dalje sve potrebne edukacije, ali isto tako da trebaju prolaziti i suci, dakle ne mogu suci koji sude malo zemljišnoknjižno, malo imovinskopravno, malo ovo, malo ono, pa onda sudi malo i u obiteljskim odnosima pa onda kada kada napravim krivu odluku i donesem odluku koja će dijete jako koštati sutra, kaže pa eto vidiš ja nisam znao što bi napravio. Dakle, ne, ja sam zato da se napokon krene u obiteljske sudove, da se krene u edukaciju sudaca i ovo što je rekao kolega Ćelić, mi imamo jedno ili dvoje sudaca koji su educirani za rad sa djecom da mogu doista suditi onako kako, prvenstveno trebate štititi interes djeteta. To se često puta ne događa, i sami smo svjedoci nekih stvari, da ne komentiramo sada neke

Hvala lijepa. Meni je drago i jasno mi je poštovana kolegice Opačić da ste se javili za ovu pojedinačnu raspravu jer zapravo vi ste osnivali Centar za posebno skrbništvo temeljem Obiteljskog zakona iz 2014. g. i vjerujem, u najboljoj namjeri. Međutim, kad uzmete fonogram iz toga vremena vidjet ćete zapravo da su tada i u rasprava ljudi govorili upravo ovo o čemu vi sada dajete forte i s čime se ja slažem jer ipak je taj centar sad već 6 godina, dakle i ljudi koji rade u njemu rade dobar posao. Međutim, i kolegica Sabina Glasovac je danas govorila da je .../Govornik se ne razumije./... tog Centra za posebno skrbništvo je pravna zaštita za djecu i starije osobe lišene poslovne sposobnosti. Osoba pravnik sa pravosudnim ispitom priznat ćete danas, u odvjetništvu, u sudu ili bilo gdje ima daleko veću plaću nego u Centru za posebno skrbništvo. Kada vidite broj predmeta

na to što oni imaju niže plaće nego drugi i što nisu plaćeni po odvjetničkoj tarifi, ja mislim da ti ljudi doista dobro rade svoj posao i kada bi ih se zaposlilo malo više i kada bi se ulagalo u permanent u njihovu edukaciju, ja mislim da bi to doista bio centar koji bi u potpunosti opravdao svoje postojanje, mislim da je to već i sad.

obnašanja službe ministrice napravili kao korak naprijed u pravima i djece i osoba s invaliditetom. Ja bih ovdje ipak naglasio da je važan interdisciplinarni pristup. Naime, suradnja centara za socijalnu skrb i Centra za posebno skrbništvo je gotovo na svakodnevnoj razini, ali imate situaciju gdje je Centar za socijalnu skrb predlagatelj za imenovanje posebnog skrbnika i onda je konzultacija sa psihologom ili socijalnom radnicom iz tog centra sukob interesa. Dakle onda ti psiholozi i socijalni radnici ne smiju davati svoja mišljenja, ali ono što treba svakako naglašavati, da uvijek treba saslušati gotovo djetetovo mišljenje, uzeti ga u obzir pri donošenju odluke, ali treba voditi računa da se razgraniči volja djeteta, znači njegovi subjektivni interesi od objektivnih interesa. i solidarnosti)** Slažem se s vama kolega Ćelić, dakle, upravo zbog toga mi se i čini da je potrebno vršiti stalno edukaciju tih ljudi upravo zbog ovoga da bi oni znali razgovarati sa djetetom od 2 godine i 5 i 7 i 11 i razlučiti ovo doista što ste vi rekli i dobiti jednu pravu realnu sliku, a ako ne mogu u centru, vi i sami znate, postoji u gradi i Poliklinika za zaštitu, postoje neke druge udruge po drugim gradovima, tako da ima puno stručnjaka i izvan sustava s kojima se može surađivati i oni uredno i surađuju. Dragana (SDSS)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Poštovana kolegice. Osobno smatram i to sam u svojoj raspravi istakla, da treba imati psihologe ili defektologe ili pedagoge kao stručne radnike samo kao pomoćno, pomoćno, pomoć posebnom skrbniku prilikom i provođenja razgovora, između ostalih aktivnosti. U javnoj raspravi mnogobrojne su bile kritike upravo na račun miješanja ovlaštenja centara za socijalnu skrb i centra za posebno zastupanje. Zanima me, mislite li vi da bi na ovaj način, ukoliko bi se Centar za socijalnu skrb tek umiješao kao pomoćno tijelo, da bi zaista i na takav način pomagali ili smatrate da su potrebna nova zapošljavanja? rekli smo da ima vrlo malo stručnjaka u ovom cijelom području, tako da mislim da treba koristiti sve i koriste ljudi sve, dakle i udruge i određene poliklinike i dijelove u zdravstvenim ustanovama i djelatnike centra, svi se oni međusobno pomažu naprosto jer svatko za njih ne može sam. Ja mislim da bi ovdje trebalo puno više zapošljavati pravnike, moje mišljenje je i dalje to jer oni idu na sud, oni su tu opterećeni, dakle neće opet moći socijalni radnik otići na nekakvu sudsku parnicu, evo mislim da je bolje bilo u tom smjeru ići, ali ako je odluka takva da se još dvije pomagačke skupine zaposle, evo voljela bih samo da to na neki način dobro funkcionira u Centru za posebno skrbništvo. **Radin, Furio Poštovana kolegice Opačić. Ja se slažem s vama u dijelu gdje dovodite u pitanje dvostruku nadležnost, zapravo istu nadležnost i centara za socijalnu skrb i ovog što se pokušava uvesti u centre za posebno posredovanje. I slažem se čak i sa ovim sad što ste izrekli u replici. Držim da je nužno ulagati u veći broj stručnjaka, znači socijalnih radnika, pedagoga, socijalnih pedagoga, psihologa, u centrima za socijalnu skrb, znači bolje ih stručnije ekipirati, isto tako bolje i stručnije ekipirati centre za posebno zastupanje s većim brojem pravnika jer zapošljavanjem psihologa i socijalnih radnika u ove centre nećemo smanjiti broj predmeta i većem broju ljudi učiniti uslugu dostupnijom.

a u samom Centru za posebno skrbništvo, dakle pravnike koji idu na, na ročišta i kojima je to često puta problem jer ih je toliko puno da oni i taj dio ne stignu obaviti, a ovo još jedanput ću reć, teško će biti surađivati na ovaj način, ljudi koji su posebni skrbnici su već educirani ovi koji sada rade, a ove nove koje ćete zaposlit morate ozbiljno educirati za razgovor sa djecom i oni kada dobiju volju djeteta, jedino tako autentičnu mogu tu volju i braniti na sudu. Sada raspravu ima g. Ante Babić. dakle intencija ovoga zakona je da centar sa javnim ovlastima prerasta u ustanovu i zapravo o tome bismo trebali pričati, ali smo iskoristili svi ovu prigodu da govorimo za Centar za posebno skrbništvo, probleme s kojima se oni zapravo susreću i kako na najbolji mogući način riješiti zapravo prava djece odnosno zaštite djece, a i odraslih osoba kojima je oduzeta poslovna sposobnost. Dakle, treba se prisjetiti da je ovaj centar osnovan 2014.g., dakle danas radi već 6.g. temeljem Obiteljskog zakona, međutim tada su se uzburkale određene stvari, pa je, bile su izmjene i dopune Obiteljskog zakona i 2015.g., znate da je on poslan na ocjenu ustavnosti zbog određenih stvari koje su se tada dogodile, do danas se taj dio nije riješio, ali je Centar za posebno skrbništvo i dalje radio svoj posao, kažem na korist svojih korisnika i to treba priznati da je tako, ja se nadam na jedan vrlo kvalitetan način. Centar za posebno skrbništvo kao takav ima 12 iznimno teških zadataka odnosno vrlo osjetljivih zadaća, o njima je dobro govorila kolegica Jeckov i zapravo je nabrojala sve te zadaće vezane za postupke pred sudovima za djecu, od osporavanja majčinstva i očinstva u bračnim sporovima i drugim postupcima, u u postupku izricanja mjere zaštite osobnih prava i dobrobiti djeteta u postupku donošenja rješenja koji zamjenjuju prestanak o posvojenju itd., itd. da sad sve to ne nabrajam, a svaka stavka je bitna. Međutim, treba se prisjetiti kako zapravo su te osjetljive zadaće u našemu društvu izazvale niz senzacionalnih stvari koje su se dogodile medijskih sudskih, pogotovo kod zaštite djece. Neću ih posebno napominjati, ali sjetite se slučaja iz Splita gdje je majka Hrvatica, a otac Talijan sada navodno iz Siska gdje je opet otac Talijan, majka Hrvatica, sjetite se slučaja u Zadru, svih tih nemilih događanja kod medijskih eksponiranih osoba i tada smo manje-više uglavnom napadali Centar za socijalnu skrb ne vodeći računa o tome, ne vodeći računa o tome da je zapravo sud taj koji donosi rješenje, a centar odnosno i Centar za posebno skrbništvo i ljudi iz Centra za socijalnu skrb provode, provode ta rješenja. Često i ovo što je rekla kolegica Sabina Glasovac, a i kolegica Jeckov danas, vrlo traumatična za, za samu djecu i ja se, ja se s time slažem. Dakle, ne ponavljajući ove zadaće, drago mi je da ih je kolegica Jeckov spomenula, mislim da je to dobro, ali evo nešto o čemu bismo možda trebali razmišljati. Dakle, centar danas kao takav prijedlogom ovog zakona u prvom čitanju, nadam se i određenim poboljšanjima koje smo danas ovdje čuli koja se mogu dogodit do drugo čitanja, pa ostaje ustanova i kao takva naravno mora donositi određene akte za samu ustanovu. Međutim, ostaje problem onoga što je kor biznis, kako je rekla kolegica Glasovac, ovoga centra, to je pravna zaštita. Uglavnom, većinom i zapravo bi to trebali biti pravnici sa pravosudnim ispitom jer oni zastupaju te ljude pred sudovima. E sad, u samom obrazloženju ovoga zakona vi ste kao predlagatelj naveli točan broj predmeta u 2017. i 2018.g. i volio bih da to problematiziramo ovdje. Dakle, iz 2017.g. bilo je 5635 predmeta i kada ih podijelite sa brojem onih koji su zaposlenih, tada 19, ispada da su imali po svakoj takvoj zaposlenoj osobi 296 predmeta, gotovo svakodnevno su morali rješavati jedan predmet. Sad se postavlja pitanje kvalitete, kako i na koji način, kolegica Jeckov je govorila da i zbog nedostatka nemogućnosti, ne znam, vozila ili dolaska na te pojedine sudove neka su se rješenja sama donosila, a da tu nije bilo posebnog skrbnika, što je još gore recimo U 2018.g. je bilo 7088, kad to podijelite sa 19 djelatnika, to je 373 predmeta po djelatniku, dakle jedan dnevno i više od jednoga dnevno. E sad, kad vidite 34 općinska suda odnosno 69 stalnih službi, primjerice u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dakle 3 posebna skrbnika moraju ići na nekoliko općinskih sudova odnosno stalnih službi ako hoćete od Dubrovnika, Metkovića, Ploča, Opuzena, Imotskog, Vrgorca, Sinja, Trogira, Kaštela, da ne govorim o otocima na Hvaru, na Hvaru i Supetru. Kako i na koji način? Prvo, tehnički mogu doći i nazočiti, vremenski obaviti to kvalitetno, na kvalitetan način i zastupati svaki takav predmet na sudu, jako teško. Pogledajte recimo ovaj dio vezan za Slavoniju odnosno za Osijek gdje imamo dislociranu službu sa 4 djelatnika koji imaju položen pravosudni ispit jer drugačije ne mogu zastupati, dakle tu od samog Osijeka imate Županju, Vinkovce, Vukovar, Novu Gradišku, Slavonski Brod, Viroviticu, Požegu, Beli Manastir, Donji Miholjac, Požegu itd., dakle jako teško, o tome je trebalo razmišljati. Kad sam govorio recimo iz vremena 2014.g. zapravo se govorilo i o tome. Ovo što kolegica Opačić kaže, slažem se, zašto ne, centar je zaživio kao takav, ako je on potreban i ispunio svoju obavezu i svoju zadaću, ako kvalitetno zastupa na sudu pogotovo prava djece u ovom slučaju osoba osoba lišenih poslovne sposobnosti onda ga moramo ojačati, dakle teško je povećavati plaću, ona nije atraktivna za te djelatnike u samom Centru za posebno skrbništvo oni bi morali biti jako dobro ekipirani, oni bi morali imati svoje mobilne timove kada se dogode određene stvari, na koje danas možda zaboravljamo, a izazivale su senzaciju u našem društvu i tada smo svi bili senzibilizirani za takvim slučajevima, a zapravo nismo govorili o tim ljudima. Dakle, ljudi koji rade u Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike, kada bismo samo kao saborski zastupnici vidjeli broj zakona koji se tiču samog ministarstva i ono što rade djelatnici centra za socijalnu skrb i Centra za posebno skrbništvo to je iznimno obiman, ali i osjetljiv posao. Mi svim tim djelatnicima tražimo doslovno svaki zarez u provedbi zakona, a znamo da rade sa živim ljudima, istraumatiziranim ljudima i u situacijama zapravo kada je jako teško donositi odluke bez određene stručne analize i ljudi koji to mogu pratiti. Oni zastupnici možda ovdje u Hrvatskom saboru koji to ne znaju volio bih da se upoznaju sa takvim slučajevima i praćenjem jednog takvog slučaja od početka do kraja, pa bi vidjeli da je to iznimno težak i složen i složen posao, naravno gdje postoji i subjektivna i objektivna odgovornost, ali siguran sam u dobroj namjeri, bona fide za one osobe o kojima se to radi prvenstveno kada se radi o djeci. Ja sam uvjeren da svi ti djelatnici rade jedan dobar i kvalitetan posao i zaslužuju naše poštovanje. Posebice kad vidite ovaj broj predmeta i broj ljudi koji rade u Centru za posebno skrbništvo onda se stvarno moramo zapitati, za Boga miloga koliko ti ljudi ulažu truda provesti sa svakim predmetom pojedinačno i još ako im moramo preklapati određene stvari koje bi centar trebao raditi, da bi suportirao Centar za posebno skrbništvo i da ne bi gubili vrijeme na tome onda moramo razmisliti da do drugog čitanja, ako postoje takve stvari onda se one trebaju promijeniti i drugačije definirati. Inače, kad govorimo o Centru za posebno skrbništvo onda također moramo imati na umu, da ukoliko ne odradimo i ovaj drugi dio administrativni, tehnički, kako god i bolju ekipiranost teško ćemo dostići onu razinu kojoj svi težimo, a to je da svi oni koji imaju postupke na općinskim sudovima ili stalnim službama zapravo dobiju jednu adekvatnu, a prvenstveno kvalitetnu zaštitu za one koje zapravo zastupaju na općinskim sudovima ili stalim službama. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo dvije replike. Prva je poštovane zastupnice Maksimčuk, izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala lijepa. Uvaženi kolega svi su se u današnjim raspravama složili da imamo mali broj posebnih skrbnika u odnosu na broj predmeta koje imaju koje imaju u Centrima za posebno skrbništvo, ali i vi ste se, a i prethodnici dotaknuli preklapanja nadležnosti centara za socijalnu skrb i Centra za posebno skrbništvo. Pa vaše mišljenje kako evo do drugog čitanja razgraničiti te nadležnosti?

primjerice tražiti mišljenje djeteta i da to još radi i posebni skrbnik, mislim da nije dobro, mislim da je centar toliko ekipiran da se njegovo mišljenje treba uzeti kao kvalitetno i stručno mišljenje. S druge strane, radimo dodatan posao, dakle dodatan posao i posebnim skrbnicima što zapravo nije dobro i trebalo bi o tome, o tome razmisliti. Ponekad nam se čini samo da se recimo u centrima za socijalnu skrb treba ispuniti određena forma jer je predmet kao takav došao u centar za socijalnu skrb. Međutim, vjerujte mi da nije tako, da djelatnici u centru za socijalnu skrb i te kako paze jer svaki detalj koji im promakne nažalost nekada može biti koban ili izazvati nove traume, što sigurno nije dobro. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Jeckov. Zahvaljujem. **Jeckov, Dragana (SDSS)** Zahvaljujem uvaženi potpredsjedniče. Poštovani kolega Babić zahvaljujem vam što ste me nekoliko puta citirali i želim samo ponovno istaći zapravo najveći problem Centra za posebno skrbništvo je potkapacitiranost. Iz godine u godinu imamo povećanje broja predmeta i kao što sam u svojem izlaganju rekla u 2018. imamo 4.468 predmeta koji su se odnosili na djecu i 2.620 predmeta za odrasle osobe, podijeljeno na 17 diplomiranih pravnika s položenim pravosudnim ispitom iznosi 417 predmeta u sporu, koji podrazumijevaju nekoliko, svaki spor nekoliko ročišta. Upravo na tu potkapacitiranost je upozorila i pravobraniteljica za …/Upadica: Poštovani zastupnik Babić. zapravo trebali smo razmišljati kad se tiče Centra za posebno skrbništvo i samog socijalnog rada u RH, ja bih volio da se on decentralizira. Dakle, da se ne radi s razine ministarstva, oni mogu vršiti nadzor, ali da se on decentralizira od općina, gradova i županija i za ovaj slučaj koji je bio sada u Krapini zapravo to pokazuje. Dakle, daje ti određene ovlasti županije, nadzor mora vršiti ministarstvo, što je jako teško i o tome bi se dalo jako puno pričati. volio bi da se dogodi ta decentralizacija. Tada smo razgovarali je li bolje da odvjetnici zastupaju svaki pojedinačni predmet u tim područnim odnosno stalnim službama i općinskim sudovima ili da imamo centar.

Poštovane kolegice i kolege. U vremenima učestalih izmjena i dopuna zakona konstantno vodimo borbu s nedorečenim i neodređenim zakonskim odredbama. Nedorečene zakonske norme nažalost rezultiraju različitim tumačenjem, što rezultira šarolikom sudskom praksom koje građane naše zemlje dovodi često u neravnopravan položaj. Ono što nedostaje predloženom zakonu je uvid u postojeću praksu temeljem koje bi da je bilo suradnje s praktičarima koji zakon primjenjuju sigurno neka rješenja bila i bolja. Kada se donosio postojeći Obiteljski zakon istaknut je nedostatak što je zakon vrlo brzo po donošenju stupio na snagu, time da je bila odgođena primjena nekih odredbi. Zar mi svaki puta moramo ponavljati istu grešku da bi utvrdili da je to zapravo bila greška? Kao što smo već imali nažalost česte prilike čuti da su socijalni radnici i nedovoljno zaštićeni nadamo se i trebao bi ovaj zakon donijeti primjerenu i bolju zaštitu i za njihov rad. Socijalni rad je profesija koja se zasniva na humanističkim idealima i ljudskim pravima kako su ona konceptira u najvažnijim međunarodnim dokumentima. Sustav socijalne skrbi može funkcionirati samo i jedino ako socijalni radnici kvalitetno obavljaju svoj posao. Krajnji korisnici socijalnih mjera ovise o tim ljudima i prvi korak je da im osiguramo uvjete za rad. Sudjelovanje djece u sudskim postupcima tema je koja postaje interesom sve veće pažnje i fokusa zakonodavaca i svih onih koji odlučuju o njihovim pravima i interesima u postupcima koje vode. Pri tome moramo imati na umu da i Konvencija o pravima djeteta iz 1989. Europska konvencija o ostvarivanju dječjih prava iz 1996. jamče djetetu da bude konzultirano i da može i i mora izraziti svoje mišljenje tijekom sudskog postupka u kojem se odlučuje u njegovim pravima i njegovim interesima. Posebno mjesto u sudskim postupcima imaju djeca koja u postupcima kada sudjeluju kao stranke o čijim osobnim i imovinskim pravima donose odluke, osiguravanje djeci i odraslim osobama zastupanje u sudskim postupcima od strane neovisnog tijela kao i kvalitetna zaštita njihovih prava. Moramo biti svjesni da htjeli mi to ili ne takvom odlukom utječemo na njihov život i njihovu budućnost. Ne smije se zaboraviti da djeca imaju pravo izraziti svoje mišljenje i da ono mora biti uvaženo. Treba doprinijeti zdravom promišljanju standarda i prakse povezane sa sudjelovanjem djece u sudskim postupcima. Odlučujući u parničnom ili izvanparničnom postupku u kojem dijete sudjeluje kao stranka uvijek je dobro pitati se jeli odgovor na pravno pitanje pred nama odgovarajuće, jesmo li donesenom odlukom postigli svrhu zbog koje se vodi takav postupak odnosno jeli donesenom odlukom osigurana dobrobit djeteta i najbolji interesi za dijete o čijim pravima i interesima se odlučuje. Sam smisao posebnog skrbnika djeteta je da bude prisutan u svakom postupku u kojem dijete sukladno zakonu ima položaj stranke, ali da se mora uvažiti mišljenje tog djeteta. Svakom djetetu se mora osigurati siguran ambijent, poštovanje osnovnih prava jer bez toga cjelokupno društvo uskraćujemo zapravo za bogatstvo koja nam djeca pružaju. Djeca su prioritet i to moramo imati na umu svake minute 24 sata na dan. Hvala vam. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeća pojedinačna rasprava biti će poštovanog zastupnika Ivana Pernara. Izvolite. Uvaženi predsjedavajući. Rasprava o sustavu centara za socijalnu skrb, nažalost godinama se vodi, a jedno krucijalno pitanje se ne dotiče, vezano je uz to što centri za socijalnu skrb oduzimaju djecu iz siromašnih obitelji. Znači ako ste vi recimo roditelji, majka i otac djeteta djeteta i bez novaca ste, imate objekt, znači kuću ili stan koji možda nisu adekvatni ili su recimo premali ili ne znam prokišnjavaju itd., vama će Centar za socijalnu skrb oduzeti vašu djecu. A zašto je to bitno? Ja mogu razumjeti da se djeca oduzimaju iz neke obitelji u slučaju da su zlostavljana u njoj, to mi je jasno, to mi je prihvatljivo i to je nešto što podržavam jer djeca koja odrastaju uz roditelje koji su recimo heroinski ovisnici, zanemaruju ih, nasilni su prema njima itd., djeca iz takvih obitelji disfunkcionalnih ona će nažalost završiti tj. velika je vjerojatnost da će i sami loše završiti. Međutim pitanje je zašto država siromašnim obiteljima uzima djecu? Zašto recimo kada u Hrvatsku dođe siromašna obitelj recimo iz Sirije koja nema jedne lipe u džepu, zašto država takvoj obitelji daje stan na besplatno korištenje, plaća režije itd., njihova djeca imaju pravo na besplatan vrtić, a recimo neka siromašna obitelj iz Hrvatske koji su hrvatski državljani, koji su recimo podstanari, nemaju za stanarinu ili štogod već ili kažem imaju neadekvatnu kuću koja je ruševna, zašto njima država ne pomogne? E to je pitanje na koje ja ne mogu odgovoriti jer ne mogu razumjeti logiku ljudi koji besplatne kuće i stanove dijele azilantima iz zemalja trećeg svijeta dok u isto vrijeme u našoj vlastitoj državi se djeca oduzimaju roditeljima zbog siromaštva. Zašto recimo ako je EU humana kao što se predstavlja, ako je EU stalo do siromašnih ili obespravljenih, zašto ne napravi neki fond za hrvatske beskućnike? Zašto recimo stambeno zbrinjava ljude koji već danas žive u Hrvatskoj, ljude koji su već danas tu, ljudi koji žive u teškom siromaštvu, zašto njima ne pomogne? E, nema odgovora logičnog na, ni na to pitanje. Moja je pretpostavka da državu zapravo nije briga, moja je pretpostavka država želi djecu koja su razorena, je pretpostavka da država želi stvarati sustav koji duhovno, moralno i u svakom drugom smislu uništava ljude, a zašto, pa zato da bih lakše mogla kontrolirati. Ako vi djecu ostavite sa roditeljima koji su ovisnici i koji zlostavljaju, vi ste zapravo na neki način gurnuli tu djecu niz stranputicu. Dat ću primjer jedan optužbe protiv Filipa Zavadlava koji je optužen da je ubio trojicu u Splitu. Optužba kaže slijedeće, u medijima je bila, kao protiv njega gdje se njega denuncira kao osobu, kaže kao sa majkom je kao išao krast po crkvi. Pa evo ja vas pitam, da li je vjerojatnije da je majka povela malog Filipa da ide s njom krasti u crkvu ili je vjerojatnije da je Filip odveo svoju majku? To su pitanja koja se moraju postaviti. Ja iskreno sumnjam da bi mali Filip rekao majci, ej mama ajmo mi ići krast u crkvu, pod pretpostavkom da je ta teza koju mediji navode istinita. Znači, ako imate takvo ponašanje unutar obitelji jasno vam je da dijete u takvoj obitelji ne bi smjelo biti. I sve ono što se dogodilo u konačnici u Splitu jer rezultat sprege sustava odnosno njegovog ili nečinjenja ili krivog činjenja. Imate slučaj gdje se dijete ne izuzima iz obitelji iako je jasno kakva je majka osoba i u kakvim uvjetima djeca žive tamo, čemu su izloženi. Imate sustav gdje jedan od ubijenih je 2 mjeseca prije nego što je ubijen, sada, bio uhićen, u stanu su mu našli 270 grama heroina i pušten je na slobodu. Ma zamislite, zamislite vi to. Državni odvjetnik, DORH kaže ako imaš 270 grama heroina kod sebe ne moraš biti za državnu pritvoru pazite s kojim obrazloženjem, kaže to mu je prvi put da su ga ulovili s drogom. Gledajte vi se morate pitat i gospodine Reiner kao potpredsjednik sabora i vi svi drugi zastupnici. Da li je osoba u čijem stanu se nađe 270 grama heroina je li to njen prvi doticaj sa drogom? Da li vi mislite uvažene dame i gospodo i gledatelji koji danas ovo gledate, da je osoba kod koje je nađeno 270 grama heroina u stanu da je to njen prvi doticaj sa drogom. Ja sumnjam, ne vjerujem u to i stoga smatram da je državni odvjetnik trebao tu osobu lišiti na slobodu na dulje vrijeme odnosno zadržati u pritvoru barem par mjeseci da se pošalje poruka toj osobi, da nije normalno njeno ponašanje. Međutim, državni odvjetnik ga pušta na slobodu i u tom trenutku ja sam siguran da je ubijeni mislio da mu pravosuđe ide na ruku, da je izigrao sustav, da je taj državni odvjetnik koji je predložio, koji nije tražio ni pritvor, pazite nije tražio ni pritvor, za njega da mu je išao niz dlaku. Međutim, samo 2 mjeseca nakon što pada sa drogom on biva ubijen, ha, da je bio u zatvoru, bili bio danas živ, bi, tj. u pritvoru, bio bi živ, ali kao što sam rekao državni odvjetnik ga pušta na slobodu. Čitao sam i u drugim presudama suda u Splitu, daje se rad za opće dobro, za kile i kile droge se daju smiješne kazne od tipa godinu dana. To su pitanja. Onda čitao sam ovaj koji je bio osuđen na rad za opće dobro, za vrijeme dok je, kao radio za opće dobro opet je dilao drogu itd. Jednostavno sustav u Hrvatskoj ne funkcionira. Ja mogu razumjeti da policija kaže ne možemo sve dilere uloviti, ok, mogu razumjet da kaže ne možemo sve, ali one koje jeste ulovili zašto ti ljudi jesu i dalje na ulici. Zašto nema sustava koji bih jednog po jednog stavljao iza rešetaka? I na kraju želim postaviti pitanje u kakvom mi društvu živimo? Kakva je svijest ljudi koji nakon svega ovoga, znači imate užasnu tragediju, imate troje mrtvih, imate Filip Zavadlav u zatvoru, njegova dva brata ovisnici. Kakva to osoba netko mora biti da Filipovom bratu i nakon svega ovoga bude bude spreman prodavat heroin? Pa di je moralni kompas tih ljudi? Pa šta je s njima? Kakva je to država koja sve to vidi, sve to zna i sliježe ramenima? Smatram da sudovi preblago osuđuju dilere, smatram da policija čak i oni ljudi koji su pošteni u policiji kad vide kakve kazne dileri dobivaju i da ih se pušta na slobodu, smatram da policajci budu obeshrabljeni, demoralizira, da jednostavno ne vide smisao svog rada. I smatram da centri za socijalnu skrb u slučajevima kad bi trebali spašavati djecu iz kritičnih obitelji, kao i u onom slučaju gdje ste imali gdje je čovjek bacao djecu kroz prozor, nažalost to ne čine, kao i u slučaju Zavadlav, to ne čine. Ali čime se bave centri za socijalnu skrb? Pa evo, bave se mojom obitelji recimo. Rasprava zašto se Noa nije cijepio. To zanima centre za socijalnu skrb, a to što djeca čine razbojničke pljačke u Međimurju i naravno nitko tu djecu ne uzima iz obitelji u kojoj odnosno iz koje takvo ponašanje proizlazi. Nitko ne uzima djecu Zavadlavu iz obitelji, ali mali Noa njih zanima. Zašto? Vi se sami pitajte, moja pretpostavka zato jer smo se suprotstavili sustavu jer ne želimo biti pijuni globalne elite koji su naši životi bezvrijedni. I na kraju još jednom pitam državu, zašto se siromašnim obiteljima koja nemaju adekvatno stambeno, riješeno stambeno pitanje, stambeno ne pomogne, nego im se uzima djecu? A u isto vrijeme migrantima iz zemalja Trećeg svijeta dajete stanove na besplatno korištenje, plaćate im režije i njihova djeca imaju besplatan ulaz u vrtić. Moj Noa neće moći ići u vrtić, a oni će ići besplatno. Hvala. Sada će u ime predlagatelja govoriti završno poštovana državna tajnica Marija Pletikosa. Potpredsjedniče. Poštovane gospođe i gospodo zastupnici. Zahvaljujem vam na vašoj konstruktivnoj raspravi i iznesenim prijedlozima i primjedbama. Kao što sam navela na samom početku rasprave, donošenjem Zakona o Centru za posebno skrbništvo, jasnije i kvalitetnije se uređuju pojedina područja rada. Centar za posebno skrbništvo je važna ustanova i specifična u obavljanju svoje djelatnosti jer zastupa i štiti prava najranjivijih skupina u društvu, djece i odraslih osoba kojima je potrebna propisana zaštita. Osnivanjem Centra za posebno skrbništvo osigurani su minimalni uvjeti. U mandatu ove Vlade, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku osiguralo je 13 novih vozila i sada ih ima 15. Zaposlena su 4 posebna skrbnika. U ovoj godini je predviđeno zapošljavanje 8-10 posebnih skrbnika za što su osigurana sredstva. Također je predviđeno otvaranje 4 nove podružnice. Nadalje, sve prisutnija specifičnost sudskih postupaka zahtijeva zapošljavanje i stručnih radnika, specijaliziranih za vođenje razgovora s djecom stručnih pomagača u, stručnih pomagača posebnom skrbniku. Još jednom zahvaljujem svima koji su svojim doprinosom pomogli u izradu što kvalitetnijeg propisa

„1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona“. Molim glasujmo.

dajem na glasovanje sljedeći zaključak: „1. Prihvaća se Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona“. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 85 za i 30 suzdržanih donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.

Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo, prvo čitanje, P.Z. br. 804. Predlagatelj je Vlada RH, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskih radnih tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak: Prihvaća se Prijedlog zakona o Centru za posebno skrbništvo i 2. Sve primjedbe i prijedlozi dostavit će se predlagatelju da ih razmotri prilikom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga zakona“. Molim glasujmo. Utvrđujem da je većinom glasova 85 za i 30 suzdržanih donijet zaključak kako su ga predložila saborska radna tijela.